**Reiner, Željko (HDZ)** Gospođo i gospode zastupnici, sada bismo počeli sa postavljenjem pitanja Vladi odnosno pojedinim članovima Vlade, sukladno odredbama Poslovnika, član 132.-139. Aktualno prijepodne kao što znate održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Prvi na redu za postavljanje pitanja je zastupnik Šandor Juhas. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani premijeru, poštovani ministri, dame i gospodo. Ja ću postaviti jedno pitanje ali i upozorit ću i na jedan problem koji se provlači već niz godina i koji nama u Slavoniji i Baranji predstavlja jedan izuzetno veliki problem. Ovih dana postala je aktualna prodaja zemlje. Netko bi kupio a netko bi prodao. Ja moram da vam kažem da u Baranji nema zemlje više za prodaju. U Baranji više nema slobodne zemlje. Sva se obrađuje i sva je manje-više data u dugogodišnje koncepcije ili su dati u dugoročni zakup ili u privremeni zakup. Najviše zemlje dato je Belju ili Agrokoru jer oni su uživali prioritetni zakup jer su i ranije obrađivali tu zemlju. Tako recimo u Općini Kneževi Vinogradi od nekih 9 tisuća hektara zemlje tisuća hektara je dato u određene zakupe ili koncesije a od toga je negdje oko 6300 ha dato Belju. Dato je na osnovu prioritetnog zakupa zbog toga jer je bilo obećano da će se zadržati radna mjesta i da će se nastaviti nastaviti proizvodnja. Tako je dato u općini Kneževi Vinogradi rekao sam 6300 ha, u općini Belje negdje oko 2000 ha itd. Problem predstavlja cijena. Cijena je data negdje u visini od oko 350 kn kn po ha zemlje, međutim, tržišna cijena i cijena koju plaćaju OPG-ovi ili u privatni zakup je negdje oko 1500, 1800 kn. Hvala lijepa./ Vrijeme je isteklo. Koliko sam ja shvatio pitanje zapravo niste postavili ali odgovorit će uvaženi ministar poljoprivrede. da li reformska Vlada planira provesti reformu cijena davanja u zakup državne zemlje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će ministar poljoprivrede Davor Romić. Izvolite.

hvala lijepa na postavljenom pitanju. Ja bih ipak kroz malu kronologiju ukazao kako je proces tekao i što će ova reformska Vlada napraviti. Cijene zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta uspostavljene su i ugovorene u razdoblju od 1994. do 2016. godine u skladu s tada aktualnim zakonskim propisima. U tom razdoblju modaliteti utvrđivanja cijene zakupa i koncesije bili su različiti. Ovdje želim samo istaknuti da u ovom cijelom razdoblju Hrvatski sabor je gotovo svake godine mijenjao Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz 2001. godine Vlada je pravnim slijednicima poljoprivrednih tvrtki u društvenom vlasništvu omogućila ostvarivanje tzv. prioritetne koncesije. Pri tome su navedene poljoprivredne tvrtke morale dokazati pravo slijednosti bivših pikova u društvenom vlasništvu. Nadalje, morale su dokazati da su bili u posjedu tog zemljišta i neprekidno ga koristile. Ugovori su sklapani po početnoj cijeni neposrednom pogodbom na rok od 10 godina, 25 godina za trajne nasade i 50 godina za maslinike. Pritom razlike u koncesiji zakupa nastale su stoga što je kod zakupa početna cijena licitirana na natječaju i mogla je biti dvostruko viša od početne dok se prioritetna koncesija dodjeljivala po početnoj cijeni. Slijedom toga nastale su i razlike u cijeni zakupa odnosno koncesije ovisno o razdoblju kada se ugovor sklapao. Jasno je da to potiče pitanja neravnopravnosti. Ujednačavanje cijene zakupa i koncesija moguće je ukoliko su ugovorima osigurane mogućnosti da se promijeni cijena zakupa i koncesije. Međutim, to je sada pravno pitanje. Može li biti jednostrane promjene ugovorne cijene zakupa i koncesije ili se ujednačavanje može provoditi samo kada ti ugovori isteknu? Samo pitanje revalorizacije cijene zakupa i koncesije moguće je prema zakonskim odredbama od 2008. godine i to je je cilj očuvanja vrijednosti novca kroz određeni vremenski period u slučaju nastupanja inflacije, deflacije i slično a ne izjednačavanjem ugovorenih iznosa zakupnine po svim oblicima raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koji su postignuti po određenim tadašnjim propisima. Kako bi se to pitanje ujednačavanje cijene zakupa i koncesije za ubuduće riješilo u novim izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu nastojat ćemo poboljšati odredbe o revalorizaciji i ujednačavanju cijena zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta za buduće ugovore. To znači u svakom budućem ugovoru ova reformska Vlada namjerava uvesti klauzule koje će to regulirati. To su naše promjene koje želimo napraviti. Hvala vam lijepa. **Reiner, dopustimo govornicima da kažu ono što žele reći, onima koji postavljaju pitanja da se čuju pitanja, onima koji odgovaraju da svi čuju njihove odgovore. Uvaženi zastupnik Šandor Juhas, izvolite. **Juhas, Šandor (Nezavisni)** Pa nisam zadovoljan s odgovorom jer pola nisam ni čuo pa bih zato molio ove ove kolege da malo utišaju. Nisam zadovoljan jer još uvijek ne znam kako će se nadoknaditi Općini Bilje negdje oko 3 do 4 milijuna kuna godišnje. Nisam zadovoljan jer ne znam kako će se nadoknaditi Općini Kneževi Vinogradi oko 4 milijuna kuna. Nisam zadovoljan jer ne znam kako će se nadoknaditi Općini Draž negdje oko milijun kuna godišnje, itd. da ne nabrajam sve ostale općine u Baranji. To su ogromni novci što se tiče njihovih proračuna. Lijepo je govoriti da je zemlja naše bogatstvo, lijepo je govoriti o tome da mi živimo u panonskoj nizini u jednim od najpovoljnijih dijelova za život čovjeka na svijetu, lijepo je govoriti da je zemlja naše bogatstvo međutim to nije tako. Te općine, ti ljudi koji tamo žive imaju sve manje i manje koristi od toga. Dolazi do enormne depopulacije područja. Ja ću vam samo spomenuti jedan podatak da u roku od tri godine u Belom Manastiru je broj učenika u osnovnoj školi sa 800 pao negdje tamo na nekakvih 540. Da ne govorim opet o drugim općinama gdje dolazi do spajanja razreda itd., itd. Ako pogledamo druge dijelove Republike Hrvatske koji nemaju zemlju, koji imaju nešto drugo, koji imaju nekakva druga bogatstva pa koja se onda razbacuju i onda mi koji tamo radimo od jutra do sutra gledamo kako u Općini Vir dobivaju po 10 tisuća kuna, da se dijele stipendije za učenike i za studente koji studiraju ne znam ja u Zagrebu, Splitu itd. Da postoji jedan određeni društveni standard. Gledamo kako se u nekim područjima osigurava besplatan vrtić, da se osiguravaju besplatne škole itd. I onda možemo samo sjesti i plakati. To mi ništa nemamo tamo i zbog toga je potrebno izvršiti reformu zakupa zemlje da ona dostigne jednu realnu cijenu koja je na tržištu i koju plaćaju ostali. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi i ono je usmjereno premijeru gospodinu Tihomiru Oreškoviću. Izvolite kolega Kajtazi. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Moje pitanje je predsjedniku Vlade gospodinu Oreškoviću. Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu svake godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija. Prošle godine natječaj za dodjelu 438 stipendija je raspisano u veljači. Stipendije se dodjeljuju u 6 kategorija. Jedna od kategorija je namijenjena isključivo pripadnicima romske nacionalne manjine kojima obrazovanje ovisi o tim sredstvima i više nego drugim kategorijama studenata s obzirom na posebno loš položaj u kojem se u pravilu nalaze. Isti natječaj za ovu akademsku godinu još uvijek nije raspisan. Od nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta sam već pokušavao dobiti odgovor, bezuspješno. Isto tako bezuspješno baš kao i romski studenti pokušavaju kontaktirati Nacionalnu zakladu za potporu učeničkom i studentskom standardu. Kako nisam uspio doći do odgovora, poštovani predsjedniče Vlade, pitanje koje postavljam je. Zašto do danas nije došlo do raspisivanja ovogodišnjeg natječaja za dodjelu stipendija studentima pripadnicima Romske nacionalne manjine i na koji način će situacija biti razriješena. Ističem da pripadnici Romske nacionalne manjine odustaju od nastavka školovanja jer ne mogu pokrivati troškove studiranja bez ove stipendije. A vrlo je dobro poznato da smo već na sredini akademske godine a natječaj još uvijek nije raspisan. Imajući u vidu navedeno, pitam se, hoće li pripadnici Romske nacionalne manjine sljedeće akademske godine možda ostvariti pravo na dvije iste stipendije ili će Vlada utjecati utjecati da se ovo pitanje hitno riješi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovoriti će uvaženi predsjednik Vlade, Tihomir Orešković. Izvolite. Hvala na pitanju, znam da smo imali priliku nekoliko puta se naći u Vladi i znam da to za vas ja bih rekao …/Govornik se ne razumije./… i to poštujem. Tako da znam da sam se sa ministrom Šustarom, često smo razgovarali što točno mi nudimo i na koji način možemo čak i povećati to šta mi nudimo, ne samo Romima nego svim manjinama. Ovo specifično pitanje, znam da smo često o tome razgovarali, ne samo sa ministrom Šustarom, nego i sa ministrom financija na par pitanja. …/Govornik se ne razumije./… sredstva u proračun. I to …/Govornik se ne razumije./… imamo. A specifično, i sada možda neću datume točno možda pogoditi ali kada je riječ o ovom specifičnom slučaju, ja znam da prošle godine …/Govornik se ne razumije./… zaklade koji je bio ugovoren da će podijeliti te stipendije dao ostavku, mislim tu negdje sada ili 7. ili 8. mjesec, ne znam točno

Studenti nažalost nisu dobili te stipendije, ne samo Romi nego broj koji ste spomenuli. Tako da od ove Vlade možete očekivati i to smo ovih dana i o tome malo komentirali da ćemo što prije pokrenuti

novi natječaj tako da što prije možemo te stipendije podijeliti. Ne samo stipendije i onda što prije opet isplatiti te stipendije. Tako, ova Vlada će brzo reagirati. Ukoliko evo, to ću vam pružiti. Ako nemate rješenje za mjesec dana slobodno možete mene direktno kontaktirati. Veljko Kajtazi. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Moram vam reći da nisam zadovoljan s vašim odgovorom jer vaš odgovor ne daje jasnu informaciju kada studenti i pripadnici Romske nacionalne manjine dobiti stipendiju koji su, i nužnu potrebu za nastavljanje školovanja, te koji se posebno ističu u izvještajima o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalne manjine. Takvi izvještaji ne pokazuju da studenti i pripadnici Romske nacionalne manjine ustvari sami financiraju svoje školovanje. A sa velikim zakašnjenjem dobiju stipendije koje im pripadaju. Vaš odgovor u tom smislu ne odgovara na ključni dio pitanja a to je kada će studenti i pripadnici Romske nacionalne manjine kao i sve druge kategorije studenta obuhvaćeni ovi natječaji moći nesmetano nastaviti svoje školovanje. Sljedeće pitanje postaviti će uvaženi zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Moje pitanje je za prvog potpredsjednika Vlade gospodina Tomislava Karamarka. Uvaženi potpredsjedniče Vlade, volite svoju Vladu nazivati reformskom, ali od tih reformi nismo vidjeli ni R. Osim najava rezova i doline suza koju doduše ispunjavate i to upravo tamo gdje su građani socijalno najosjetljiviji. A kada već govorimo o socijalnoj osjetljivosti, upravo ste vi osobno u predizbornoj kampanji kao najzvučnije obećanje gurali obećanje o potpori o tisuću eura za svako novorođeno dijete. Evo ovako je to izgledalo da vas podsjetim. Dakle tisuću eura za svako novorođeno dijete. Sredina je travnja, proračun je donesen. Potpora i dalje nema. I gdje smo se doveli? Jedna mjera koja je trebala riješiti sve demografske probleme Hrvatske je postala opća sprdnja. Evo vidite kako to izgleda, pogledajte. Internet je pun ovoga, ovakvih stvari. Zato bih vas molio da mi odgovorite, jasno i nedvosmisleno, radi li se obmani birača kada govorimo o ovoj potpori ili jednostavno niste u stanju osmisliti model na kojem bi isplaćivali ove naknade? Hvala. Hvala lijepo na ovom pitanju. Pa šta reći, gledajte Vlada je tu dva mjeseca i nešto. Vi ste imali 4 godine pa doista ništa niste napravili na ovom planu, dakle socijalna osjetljivost nula. Obećali smo tisuću eura po novorođenom djetetu, da, to je istina. Osigurali smo i 100 milijuna kuna sredstva za to. Prema tome od 1.9. će to vjerojatno krenuti, moramo donijeti adekvatniji zakon. tome, doista Vlada je socijalno osjetljiva. I vjerujte, reformska Vlada jest, da, ali na taj način da tu reformu osjete oni koji su zaslužili a ne oni koji su potrebiti i siromašni. Hvala lijepa. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Vlade, znate kako stari Latini kažu? Obećanje ludom radovanje. Navodno su novci osigurani ali potpora još nema. A, pa evo postavite stvari ovako. Ukoliko zaista želite provesti tu mjeru i ukoliko zaista želite jedno ozbiljno i sustavno rješenje, ja vam predlažem da pogledate zakonski prijedlog o roditeljskim naknadama koje je SDP poslao u proceduru još prije 2 mjeseca, da ga stavite na raspravu, da ga usvojite i da sukladno tome isplatite naknade kada već niste u stanju sami osmisliti model. Hvala. Sljedeće pitanje postaviti će uvaženi zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade, potpredsjednici i gospodo ministri, kolegice i kolege sve vas skupa pozdravljam. Moje pitanje će biti upućeno odnosno upućujem profesoru doktoru Davoru Romiću, ministru poljoprivrede. Naime, svjedoci smo niz aktivnosti koje je ministar poljoprivrede u zadnje vrijeme proveo, kontakte koje je odradio sa udrugama i dionicima u poljoprivrednoj proizvodnji RH a svjedoci smo i stanja u poljoprivredi pa postavljam pitanje ministru poljoprivrede koje mjere i aktivnosti kani on kao ministar i Vlada RH u narednom periodu povesti kako bi doveli hrvatsku poljoprivredu u konkurentni položaj prije svega obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sve druge dionike u poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, kroz razgovore koje smo imali sa predstavnicima udruga u proizvodnji mlijeka u mljekarskom sektoru svjedoci smo da u ovom trenutku ovi gube po litri proizvedenog mlijeka preko kunu i da je takvo stanje nedopustivo i da sve veći broj OPG-a zatvara proizvodnju, gasi farme. Slična problematika je i u proizvodnji mesa, u svinjogojskoj proizvodnji, u govedarskoj proizvodnji gdje smo svjedoci nepoštene trgovačke prakse da uvozni lobiji hrvatske police stavljaju meso upitne kvalitete a o cijeni da i ne govorim a želja nam je zaštititi hrvatske potrošače da znaju što jedu, znači i kvalitetnije označavanje i sve što drugo uz to slijedi. Naravno problematika je i kroz direktne potpore, poljoprivredi zahvaljujemo na potporama, izravnim plaćanjima koje su u ovom trenutku u fazi isplate, međutim smatramo da je to u ovom trenutku još uvijek nedovoljno i da pod hitno se moraju i druge mjere i aktivnosti poduzeti pa iz tog razloga postavljam pitanje ministru što je Vlada i ministarstvo u narednom periodu predvidjelo za spas hrvatske poljoprivredne proizvodnje, potpore OPG-ima a i zaštitu hrvatskih potrošača. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će ministar poljoprivrede, uvaženi Davor Romić. Izvolite. hvala na pitanju. Što se tiče stanja u hrvatskoj poljoprivredi mi smo u potpunosti svjesni da su dva najosjetljivija sektora proizvodnja odnosno mliječni sektor i svinjogojstvo. Isto tako znamo dobro da je veliki problem sa voćem i povrćem. Isto tako znamo da su to problemi koji su nastali kao rezultat globalnih promjena i stanja na Europskom odnosno svjetskom tržištu. Prije svega bih istakao da su to posljedice ruskog embarga i nekih drugih događanja koji se događaju na području cijele EU. No međutim, mi to moramo gledati u kontekstu onoga što mi trebamo napraviti u našem segmentu i stoga ova reformska Vlada će raditi nekoliko reformi. Prva i osnovna reforma koju moramo napraviti je reforma zemljišne politike. Moram istaći da u Hrvatskoj danas imamo više od 650 tisuća zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Iskorištavanje prirodnih resursa jedno od najvažnijih prirodnih resursa je zemljište, moramo ga kroz politiku zemljišne reforme promijeniti i iskoristiti na način da on bude učinkovit i da poljoprivredna proizvodnja odnosno poljoprivredni proizvođači imaju to isto zemljište na raspolaganju. Drugo što ćemo raditi i napraviti je smanjenje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja na čemu intenzivno radimo. Ako govorimo da naše poljoprivredne proizvođače trebamo dovesti na istu razinu inputa kao što su i kolege u EU onda moramo napraviti niz iskoraka kako bi to bilo osigurano. To znači omogućavanje investiranja u proizvodnju po značajno nižim kamatnim stopama, na čemu isto tako intenzivno radimo. Donošenje zakonskog okvira dobre trgovačke prakse svih sudionika na tržište smatramo jedan od velikih problema i velikih mjera koje trebamo napraviti kako bi one koji su u ovom trenutku najugroženiji a najugroženiji su ovi poljoprivredni proizvođači koji smo danas rekli. Njima bih htio još isto tako poručiti da je neophodno njihovo udruživanje, njihovo povezivanje kako bi u tom lancu trgovine bili jači i imali bolju poziciju. Uspostaviti organiziranje i razvoj proizvođačkih organizacija, to je jedan od vidova jer te iste proizvođačke organizacije možemo sufinancirati iz zajedničkog programa ruralnog razvoja koji nam stoji na raspolaganju. Izmjena programa ruralnog razvoja postavlja značajne, kvalitetnijih i transparentnijih kriterija u odnosu na provedene natječaje. Mi danas imamo velikih problema sa provedbenim natječajima iz razloga što Europska Komisija jako gleda jer je to novac svih europskih građana i ona provodi procedure i mjere kako bi utvrdila točno stanje i zašto je došlo do zastoja. I na kraju marketing i promocija domaćih proizvoda. Vi danas evo imali ste priliku kod ulaska u Hrvatski sabor vidjeti na koji način ćemo poticati i one koji bi trebali se naći u trgovačkim odnosno na turističkoj ponudi u RH. Mi danas promoviramo, radimo marketinški da se oni budu prepoznati i to su one reforme koje ova Vlada u ovom trenutku radi. Ja još jednom podcrtavam, vrlo osjetljivi sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, ja bih rekao da će oni u svojoj ovoj ovogodišnjoj omotnici osjetiti da smo ipak vodili računa o njima. Hvala lijepa.

najavu zemljišne reforme. Evo i uvaženi gospodin Juhas je naglasio koliko je problem i koliko je hrvatskih poljoprivredni proizvođač da sam upravlja tim najznačajnijim hrvatskim resursom, poljoprivrednim zemljištem naravno da kroz tu reformu treba pod hitno ubrzati procedure i omogućiti OPG-ima da mogu okrupniti svoju proizvodnju kako bi bili konkurentni. Pozdravljam i najavljene izmjene programa mjera ruralnog razvoja odnosno približavanje kroz pravilnike i kroz natječajnu dokumentaciju OPG-ima koje će omogućiti ravnomjerni ruralni razvoj a ne da velike tvrtke kompanije povuku ovaj novac koji je namijenjen za mjere ruralnog razvoja a predlažem također da se razmisli i o mogućnosti pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji su kroz operativne programe podigli svoju i razvili svoju farmersku proizvodnju bilo da je riječ o svinjogojstvu i govedarstvu koji su u nemogućnosti vraćanja kredita na koji način im pomoći pogotovo što je među 325 tisuća blokiranih u Republici Hrvatskoj veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Nužno treba na tu temu sjesti i razgovarati i pronaći načina i kroz izmjenu Ovršnog zakona i kroz druge mjere kako bi se tim proizvođačima pomoglo da ponovno pokrenu svoju proizvodnju i da Hrvatska ima dostatnu proizvodnju hrane za vlastite potrebe. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje uputit će uvaženi zastupnik Branimir Glavaš, izvolite. Gospodine premijeru jedno nepripremljeno ili unaprijed nedogovoreno pitanje sa vama. Sektor mlijeka u Hrvatskoj proživljava svoje najteže trenutke i prijeti mu totalni kolaps s nesagledivim posljedicama za domaće proizvođače, potrošače ali i čitavo hrvatsko gospodarstvo. Svakog dana propadaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mali i srednji isporučitelji a u zadnje vrijeme i velike farme muznih krava. Prateći podatke o isporučenoj količini mlijeka od 2006. do 2015. godine vidljivo je da usprkos krizi u sektoru skoro sve članice EU osim Hrvatske koja je u minusu 21% i Slovačke koja je u minusu 10% imaju rast u proizvodnji mlijeka, Austrija primjerice plus 16%, Njemačka plus 19% i Poljska plus 23%. Uz pomoć svojih vlada članice EU zadržale su stopu samodostatnosti tako da Njemačka ima 133%, Francuska 137%, Češka 136% pa čak i naši susjedi Slovenci 117% i Mađarska 101%. Te zemlje su povećale izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na druga tržišta. Njemačka na 57% vlastite proizvodnje, Austrija 64% i Slovenija 63%. dok se u Europi aktivnim mjerama bore sa krizom i pomažu svoje proizvođače u Hrvatskoj u tom razdoblju propalo je 28 197 isporučitelja mlijeka, stopa samodostatnosti spustila se na 59%, proizvodnja proizvodnja je pala na 513 430 tona a uvoz porastao na 429 752 tone. Zbog svega navedenog i zbog sve teže situacije u kojoj se nalazi mljekarski sektor u Republici Hrvatskoj zanima me da li ste otkrili stvarne razloge krize mljekarskog sektora te koje ste mjere pripremili i poduzeli za spas proizvođača mlijeka. Pri tome ne mislim na sredstva za ublažavanje krize u mljekarskom sektoru koje su odobrene na razini EU a koja su se trebala isplatiti još prije punih 6 mjeseci. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade

specifičnom oko mlijeka i OPG-ima koji se bave sa mlijekom. Ali mogu reći da evo iz EU ćemo isto povući sredstva, tu ćemo već u ovom kvartalu kad gledamo prema prošloj godini Hrvatska je u ovom prvom kvartalu povukla 100% više nego prošle godine u isto vrijeme kad je riječ o OPG-u. Kroz investicije, iskorišteni su EU fondovi i druga sredstva. Ja sam uvjeren da ćemo i pomoći ne samo ovima koji se bave sa mlijekom nego i ove druge OPG-e. Znate da smo ne samo kroz iskorištene EU fondove evo sad ćemo otvoriti isto ovaj novi fond za 500 milijuna eura tako da možemo pomoći ove male i srednje poduzetnike da mogu i otvarati nove OPG-e ali i da mogu se proširiti. Jer mislim da svima nama je jasno ne možemo konkurirati a ne možemo se proširiti, trebamo imati dovoljnu jednu masu i na tome radimo ovih dana. Bio sam opet u Slavoniji, evo danas je bio jedan sjajan primjer primjer koji se bave s medom gdje su se udružili. Ja sam otvoreno pitao i rekao bravo, na koji način ste i ima tu neke pozitivne sinergije. Rekli su da točno, da ima. Tako da ja se nadam da ćemo zajedno raditi na koji god način možemo i pružiti nove modele tako da možemo konkurirati. Od ove Vlade ćemo evo dati sve da možemo sredstva pružiti ili kroz ovaj fond od 500 milijuna eura iz EU i od nas da možemo što lakše pomoći da mogu doći u te fondove i da olakšamo taj cijeli proces. Nama je svima jasno da trebamo konkurirati i ako nećemo sada kroz tehnologiju i druge nekakve sustave bit će teže, ali s naše strane ćemo dati sve da možemo to opet ubrzati i pomoći u konkurentnosti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Branimir Glavaš, izvolite. Premijeru nisam zadovoljan vašim odgovorom. Njime ste potvrdili da o tako velikom problemu hrvatskog gospodarstva apsolutno ništa ne znate. Kao hrvatski premijer morali bi znati da su stvarni uzroci krize u Hrvatskoj prije svega niske otkupne cijene mlijeka, loši pravilnici koji definiraju kvalitetu mlijeka na štetu proizvođača, izostanak mjera zaštite

kako se smjelo dozvoliti da samo u RH padaju cijene mlijeka u trgovačkim centrima ispod 2,89 kuna s PDV-om dok se u Austriji prodajna cijena mlijeka od 5,71 do 6,79 kuna. U Francuskoj od 6,17 do 8,30 kuna, u Sloveniji čak 4,95 do 5,56 5,56 kuna u odnosu na Hrvatsku. Zar to nije direktno pogodovanje uvozničkom lobiju? Pitam vas i tražim konkretan odgovor tko u Hrvatskoj dozvoljava da se kroz politiku cijena uništava domaći proizvod direktno nanoseći štetu hrvatskim regijama u kojima je proizvodnja mlijeka vodeći sektor u poljoprivredi a koji samo u našoj županiji Osječko-baranjskoj iznosi 25% od ukupne proizvodnje RH. Na tim prostorima se kroz povijest ginulo za svaku brazdu, livadu i njivu i zar mislite da je narod glup i da ne razumije što se događa u sektoru poljoprivrede? Zar mislite da će s nastavkom ovakve politike i nebrige prema Slavoniji brže pronaći investitora sa Bliskog istoka? Ako se nastavi uništavanje proizvodnje mlijeka i prehrambene industrije narod će se sam organizirati i poduzeti drastične korake u zaštiti vlastite proizvodnje a koja bi trebala biti nacionalni interes svake pa i ove vaše Vlade Republike Hrvatske. Gospodine Oreškoviću, naš narod šuti i trpi nepravdu, no i vi bi morali biti svjesni da u našim ljudima ključa nezadovoljstvo pa je samo pitanje dana kada će politici koju predstavljate reći dosta. To neće biti samo borba za rješavanje problema u poljoprivredi nego za opstojnost hrvatskog naroda na tim prostorima. A u takvim trenucima poduzimaju se radikalne mjere. Premijeru čekaju vas vrlo, vrlo teški dani. vam lijepa. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Ružica Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, potpredsjednici Vlade, poštovani ministri, zastupnice i zastupnici. Moje pitanje je ministru financija. Dana 24. prosinca prošle godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji u članku 2. navodi sljedeće. Službenim putovanjem u smislu zakona i ovog Pravilnika smatra se putovanje do 30. dana neprekidno. Takva odredba predstavlja veliki problem svim našim poduzetnicima koji posluju sa inozemnim tvrtkama jer u većini slučajeva nije moguće utjecati na duljinu trajanja službenog puta iz razloga zahtjeva kupaca, koordinacije s poslovnim partnerima i obujma posla. Kod službenog putovanja u daleke zemlje poput Brazila, Kine ili SAD-a cijena avionske karte cijena avionske karte predstavlja značajnu stavku tako da nije rješenje vraćati radnike svakih 30 dana te ih opet pustiti na službeni put. Nakon 30 dana boravka na službenom putovanju naši poduzetnici su dužni na sve plaćene dnevnice svojim radnicima platiti dodatno i poreze i doprinose što je dodatno opterećenje na već previsoko fiskalno opterećene poduzetnike. Takve odredbe i tumačenja stavljaju naše poduzetnike u neravnopravan i nekonkurentan položaj prema poduzetnicima iz ostalih država članica EU poput Poljske ili Njemačke. Trajanje službenog putovanja u Njemačkoj smatra se putovanje do 90 dana neprekidno. Kada bi isto vrijedilo i za naše poduzetnike smatramo da bi bilo puno pravednije i da bi naše poduzetnike stavilo u ravnopravan položaj sa svim ostalim poduzetnicima iz država članica EU. Jednako tako upitan je i efekt za državni proračun a s druge strane ozbiljan je teret poduzetnicima koji obavljaju usluge za poslovne partnere na svjetskom tržištu. Smatramo da bi bilo potrebno izvršiti dodatne analize pa tek onda predložiti rješenja koja su ne samo opteretila nego i zbunila poduzetnike pa i djelatnike koji su upućivani u rad u inozemstvu. …/Upadica: U većini slučajeva radi se o specijaliziranim radnicima na montaži opreme i tehnologije koja je proizvedena u Hrvatskoj između partnera iz EU. Tražimo da se prijašnje rješenje gdje je dužina trajanja …/Govornik se ne razumije./… Hvala. hvala na pitanju. Činjenica je ovo što ste i naveli u samom pitanju da je izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak napravljena jedna određena uskladba u definiciji službenog putovanja sa Zakonom o porezu na dohodak prema kojemu je definirano da je službeno putovanje službeno putovanje što je također u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o doprinosima. Međutim, u isto vrijeme činjenica je da prije tih izmjena i dopuna Pravilnika obzirom da nije decidirano navedeno koji je to ograničeni rok trajanja službenog putovanja da su poslodavci koristili za navedene primjere u inozemstvu praktički neoporezivi iznos dnevnica koji od zemlje do zemlje se razlikuju od 30 do 80 eura naravno kako je i definirano. Dok u isto vrijeme mi imamo imamo ograničen, odnosno limitiran iznos tzv. terenskog dodatka u inozemstvu na 250 kuna, to je drugi instrument u toj problematici. Taj terenski dodatak, odnosno njegov neoporezivi dio kao i neoporezivi dio za službena putovanja u zemlji, u Hrvatskoj, u tuzemstvu je usklađen i iznosi 170 kuna. S time u svezi a nastavljam ne samo na vaše pitanje, nego na određene prijedloge i komentare koje smo dobili od pojedinih poslodavaca vi ste naveli tri zemlje. Ja sam konkretno dobio jedan upit i primjer za slučaj slučaj Japana gdje je to poslodavcima zaista određeni problem. Međutim, u isto vrijeme radi se o vrlo, da tako kažem, izdvojenim i pojedinačnim pitanjima, a u isto vrijeme i sa proklamiranim stavom Vlade RH da ćemo naravno učiniti iskorake kako u poreznom, tako i nekim drugim sustavima kako bismo olakšali poslovanje i općenito način rada u Hrvatskoj a i naših poslodavaca u inozemstvu. Smatramo da je potrebno u tom pravilniku napraviti određene uskladbe između terenskog dodatka u inozemstvu i službenog putovanja na način da bi se taj terenski dodatak praktički uskladio u iznosima kao što je propisano vezano za dnevnice u inozemstvu. Na taj način bi praktički mi u potpunosti otklonili i u najvećoj mjeri praktički ovu problematiku koju ste vi spomenuli u pitanju. U svakom slučaju, Ministarstvo financija i porezna uprava će o ovoj problematici voditi računa i vrlo brzo donijeti rješenje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Leon Žulj. Izvolite. Zahvaljujem se ministru na odgovoru. Smatram da svi pozdravljamo svako porezno rasterećenje naših poduzetnika. Sljedeće pitanje biti će ono uvaženog zastupnika Damira Tomića. Izvolite. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala predsjedniče. Svoje pitanje upućujem prvom potpredsjedniku Vlade gospodinu Tomislavu Karamarku. Poštovani potpredsjedniče, često volite istaknuti kako bivša Vlada nije bila socijalno osjetljiva, to ste maloprije kolegi Hajdukoviću rekli u jednom vašem odgovoru. Poznato je da vama istina nije baš najdraže oružje nego obmanjivanje javnosti. I podsjetio bih vas da je samo jedna od mjera koje je prošla Vlada donijela bio Zakon o konverziji kredita u švicarskim francima. Tim zakonom smo mi jasno rekli što mi mislimo o izrabljivanju hrvatskih građana od strane stranih banaka. Pitam vas kako će hrvatska Vlada reagirati na najavljene tužbe tih stranih banaka protiv države i hoćete li zaštiti hrvatske građane ili strane banke? **Karamarko, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo na tom pitanju. Švicarski franak, pa draga gospodo vi ste to tako riješili da ste sve građane opteretili sa milijardu eura duga. Građani će to otplaćivati. To sve skupa neće past na leđa bankama, to smo davno shvatili. Dakle to je bila vaša populistička mjera, jel? Prema tome, mi razgovaramo sa ljudima koji su ugroženi slučaju franak, razgovaramo i sigurno ćemo naći rješenja, ali zapamtite opteretili ste državu, tj. poreznike, obveznike poreza za milijardu eura.

Evo, rado ću vas podsjetiti gospodine Karamarko, da je vaša stranka isto glasala za ovaj zakon i da je ovaj zakon prošao u Hrvatskom saboru jednoglasno, vaše, ova vaša primjedba doista ne stoji. Isto tako sve mjere koje se donose za spas određenih skupina pogađaju nas sve, pa i ova vaša mjera od tisuću eura ćemo platiti svi za svako novorođeno dijete, i što sad. Sad bi trebali to napast. Podsjetit ću vas samo da je 50 tisuća obitelji koje su došle u dužničko ropstvo zahvaljujući tome što niste reagirali kada ste bili na vlasti u onom periodu prije nas. Mi smo to spasili i vi sada populistički govorite da je to udar na džepove građana. Ja se nadam da ćete podržati interpelaciju o radu Vladu koji je SDP podnio jučer i da nećete prvi put pokazati da ste na strani hrvatskih građana a ne onih koji vas plaćaju. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Marija Budimir. Izvolite. **Budimir, Marija (HDZ)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani premijeru, poštovani članovi Vlade, kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade RH gosp. Tihomiru Oreškoviću. Prigodom posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji čuli ste brojne probleme, od goruće nezaposlenosti, odlazaka mladih, problema poljoprivrednika, poduzetnika. Međutim potencijala ima. No koliko i na koji način Vlada može pomoći? Može li uopće? Hoće li se nešto u odnosu prema navedenim problemima moći premostiti? Koliko je ostvariva inicijativa župana Bože Galića, o osnivanju tzv. Vladinog savjeta za razvoj Slavoniji koja je u odnosu na mnoge krajeve Hrvatske možda nije dobila pravu prigodu i potporu s razine Vlade proteklih godina. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade. Izvolite. **Orešković, Tihomir** Uvažena, hvala na pitanju. Najprije bih rekao da inicijativu od župana Galića mislim da je odlična i da će imati našu podršku. Sam sam vidio situaciju, vidio sam i dobro a i lošu stranu dok sam bil u županiji. Od ove Vlade možete očekivati i već ste čuli i danas nekakve pozitivne rezultate ali najprije svima nam je jasno. Ja sam uvjeren, situacija je teška ali potencijala ima u poljoprivredi, u gospodarstvu, i kroz investicije. Mi trebamo što više investicija povući. Jasno mi je bilo i glasno sam čuo koliko je komplicirano doći do Europskih fondova i na koji način ih možemo povući. Tu trebamo raditi na tome, onda možemo tako cijeli proces simplificirati ali mogu opet kad je riječ o mladima koji odlaze i znamo da nekih 50 tisuća su otišli iz ove naše zemlje da to trebamo zaustaviti i da se nadam da ću se početi mladi i vraćati. Tu bi volio iskoristiti evo dvije prilike na koji način ćemo tu pomoći. Ja sam već i spomenuo taj startap ja mislim na koji način možemo kroz evaluaciju početi pokrenuti. Svi znamo da ako di god idemo u svijetu znamo kako taj jedan apple dućan izgleda i ja bih volio da imamo u Osijeku, u Rijeci, u Zagrebu, u Splitu jedan start ap centar i mladi mogu doći gdje imaju nekakvu informaciju na koji način mogu pokrenuti tu novu inicijativu, kak mogu napraviti jedan kvalitetan biznis plan, kak mogu doći do kredita i evo tu ću se vratiti na pitanje oko kredita. Drugo je kad gledamo je taj … font koji sam spomenuo tih 500 milijuna eura. Tu ćemo opet povući nekih 200 milijuna od Europskih fondova, 0 kamata, tu ćemo povezati sa HABOR i sa komercijalnim bankama tako da možemo nuditi tih 500 milijuna nekakvih 3% kamate šta mislimo da možemo tu konkurirati i mladi i drugi mogu pokrenuti. Dva primjera, evo imao sam priliku se upoznati, tvrtka se zove Trico i to je jedan veoma mogu reć uspješna obiteljska firma i to je možda nekakav prosjek. To su te naše srednje male poduzetnike koji su počeli u podrumu i to je tekstilna industrija, čovjek je sa svojom obitelji pokrenuo i danas ima 250 zaposlenih. Tražio milijun eura da može podići kredit, da može povećati taj kapacitet, da može zaposliti još 50 ljudi i znamo kakvo je teško stanje u županiji, hvala, evo ministar obrane je bio tamo s nama. Vrlo brzo smo pokrenuli, čovjek danas ima te milijune dobre kamate i dobio i sad će moći povećati kapacitete i čak i tu u firmi s kim on radi su globalne svjetske firme, dobre marke i to je opet dobar jedan To je jedna strana aspekta. Na drugu stranu što sam vidio su bile jedne firme koje se zove Nexus firma i Molti Norm i to je firma koja se bavi …. Dakle vidimo da opet se može tu konkurirati i firme koje može zaposliti i koje su ovih dana uložili 33 milijuna kuna di će se proširiti i to je opet jedna sjajna priča za Hrvatsku. Tako, znamo da je teško ali opet vidimo da imamo tu mogućnosti i da možemo se kroz pomoć ove inicijative a najviše inicijative dođu od ovih naših građana a mi tu trebamo i pomoći i mislim da smo pokazali jedan vrlo kratki rok da smo spremni poduzeti svaku mjeru da možemo evo povećati broj zaposlenih i opet investicija. Hvala. Uvažena zastupnica Marija Budimir. Kolege, ja vas molim, ja pretpostavljam da vas zanimaju odgovori kad ih već postavljate, pitanja pa onda budimo toliko parlamentarni da saslušamo odgovore. **Budimir, Marija (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru. Zadovoljna sam odgovorom i očekujem rezultate rada vašeg tima kako bi se spriječio egzodus stanovništva poglavito iz 5 slavonskih županija. Za primjer, u Vukovarsko-srijemskoj županiji u ovoj školskoj godini upisano je 1000 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Slavonija ima velik demografski problem, Slavonija koja je nekad primala i ljudi su se doseljavali da prežive a sada odlaze. Naš problem dosada je bio odnos države prema Slavoniji. Birokratski duh pojeo je inovaciju, bivša Vlada nije stvorila preduvjete kako bi poduzetnici mogli što lakše razvijati svoje tvrtke …/Ne razumije se./… aktualnu problematiku kompleksne dokumentacije. Primjer vukovarske tvrtke Smiljanić čiji je vlasnik realizirao investiciju pod nazivom „Proizvodnja drvenih gajbica“ ukupne vrijednosti gotovo 13 milijuna kuna iz programa povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti mladog i srednjeg poduzetništva. Tvrtka zapošljava oko 22 djelatnika. O svom iskustvu o dobivanju sredstava iz fondova EU sam vlasnik kaže, citiram: „Da nije posut trnjem kako se narodski kaže nego da je posut razbijenim staklom.“ Na prednatječaj ovog programa aplicirao je u lipnju 2013. godine, a projekt je službeno odobren u studenom 2015. godine. To moramo spriječiti. Nije lako, ali se tome mora stati na kraj jer Slavonija propada, nestaju sela. Jednostavno jedna vrlo teška situacija. Zato nam nažalost mladi odlaze, uvjereni da je uspjeh temeljen na znanju i inovaciji moguće ostvariti samo negdje vani u inozemstvu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine potpredsjedniče Hrvatske vlade poštovani gospodine Karamarko na nedavni fizički napad na poznatog književnika, pisca i kolumnista u Splitu vaš ministar gospodin Hasanbegović doslovno je rekao da i taj slučaj podsjeća na važnost odgovornosti za javno izgovorenu riječ iliti narodski rečeno dobio je ono što je tražio. Time je ustvari on stao na tragu potpuno onog vašeg predizbornog obećanja kada ste obećali hrvatskim građanima kad HDZ dođe na vlast da će svi moći misliti ono što hoće u svoja 4 zida tj. kod kuće. U sličnom stilu obratila se i gospođa predsjednica Republike Hrvatske srpskoj manjini kada im je rekla da pripaze što govore jer se mogu izvrgnuti različitim napasnicima i batinašima. Jeste li svjesni ustvari koliko je opasno kada se s najviše državne razine šalju takve poruke u biti šalju se potjernice protiv svih onih slobodoumnih ljudi, protiv svih intelektualaca, književnika, pisaca, svih onih kojima je i dužnost da kritički preispitaju, preispitaju, kritiziraju pa ako hoćete i provociraju državnu vlast da je to jako opasno. Recite mi molim vas, odgovorite mi na pitanje jeste li svjesni da u društvu u kojem se

apsolutno smo protiv svakog nasilja. Nadam se da će policija naći počinitelja, ako već nije. Što se tiče demokracije, demokratičnosti ovog društva, pluralizma itd. Pa tu smo bili jasni. Pa sjedimo u ovom Parlamentu s različitim razmišljanjima i mišljenjima o svemu pa i o prošlosti, o povijesti i o budućnosti možda čak. Prema tome, duboko sam svjestan da mi moramo i dalje štititi demokraciju i štititi ćemo je. I na pravo da drugi ljudi ili mi mislimo različito od vas ili vi od nas. Prema tome, izrekli ste dosta neistina i sa ovim bih završio. Hvala Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Koja je to neistina koju sam ja izrekla? Ja samo tražim da se o antifašizmu ne muca. Vi ste nastupili odnosno obećavali kao veliki reformatori, ali dosada se vaša Vlada neki posebno su se istakli samo u deformaciji povijesti. Zato ja vas gospodine potpredsjedniče, sve ministre i samog premijera ali jednako tako i gospođu predsjednicu pozdravljam uz pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu! Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. … /Buka u dvorani./… Kolegice i kolege možda možemo dozvoliti kolegi da postavi pitanje. Možemo li dozvoliti kolegi da postavi pitanje? Izvolite kolega Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Hvala gospodine predsjedniče. Svoje zastupničko pitanje postavit ću potpredsjedniku Vlade zaduženom za društvene djelatnosti gospodinu Boži Petrovu. Gospodine Petrov vi ste rekli da dopunsko zdravstveno osiguranje treba poskupiti za 19 kuna po polici, na što je i predsjednik Sabora rekao da nije veliki novac. U svjetlu činjenica to znači da želite za milijun i 600 tisuća građana dodatno uzeti im iz džepova 400 milijuna kuna godišnje. To znači ako želite biti i ostati pri tome da za milijun i 45 tisuća osiguranika država plaća svoju obvezu a među njima je 700 tisuća siromašnih ispod prihodovnog cenzusa znači da i sebi povećavate trošak od 250 milijuna kuna. Do kolapsa kod javnog osiguravatelja je došlo zbog toga što u zadnjih 6 godina država nije platila više od 850 milijuna kuna, ostala je dužna. Ta obaveza države je utemeljena na zakonima RH. Umjesto da država namiri svoj dug i da sustav može funkcionirati želite taj novac, taj dug, taj trošak prebaciti na građane koji su i do sada redovno plaćali svoju dopunsku policu obveznog osiguranja. Podsjećam naplativost te police od javnog osiguravatelja je 98,8%, takvu naplativost nema ni jedna firma u Hrvatskoj. Pitam vas jer ste rekli da morate to učiniti zbog solidarnosti, pitam vas, molim vas, definirajte mi što za vas znači u ovom slučaju solidarnost. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovoriti će potpredsjednik Vlade uvaženi Božo Petrov. Izvolite. Poštovani zastupniče. Meni je zaista drago što se odmah rekli što se događalo i za vrijeme bivše Vlade. Pretpostavljam da se upoznati i s time i da se za vrijeme bivše Vlade isto tako nije uplaćivalo po onome kako bi se to trebalo raditi. Po meni je bilo još i gore, nije se radilo, pa se samo zaduživalo, živjelo na kredit i bilo je lijepo. Ali u jednom trenutku doživite dno jer ne možete dalje. Dakle, meni osobno nije drago što se mora podići polica dopunskog osiguranja. Podizanje bilo kakvih troškova mi nije drago. Ali u situaciji ako želite održati ovakav sustav i solidarni koji postoji, ako želite da dalje bez obzira što su se stekli takvi dugovi, ako želite osigurati na 900 tisuća osoba i dalje dopunsko osiguranje da država može plaćati, ako želite da imamo takav medicinski sustav gdje smo mi npr. europski lider u transplantaciji i gdje naši liječnici rade čuda i bez obzira što su slabiji uvjeti onda se to nažalost treba napraviti. Ono što mogu reći, nije mi drago radi toga, smatram da će država kroz smanjenje drugih nameta na kraju učiniti da neto životni troškovi budu manji poput smanjenja parafiskalnih nameta. A osim toga onaj dio koji najviše muči građane što se tiče nameta to je HRT pristojba. Smatram da će se analizirati potreba za visinom ovakve pristojbe. Tako da će na kraju neto životni troškovi hrvatskih građana sigurno biti manji. A naša solidarnost će ostati ista i medicinski sustav jednako jak i stabilniji nego što je bio prije. Hvala. Hvala lijepa. Samo u dijelu mogu razumjeti vaše argumente, dakle nisam zadovoljan sa odgovorom i tražim pisani odgovor na ovu temu i postaviti ću vam na kraju jedno dopunsko pitanje. I reći ću vam, znate šta je prouzročila ova vaša najava, ova vaša najava poskupljenja? Prouzročila je agresivnost privatnih osiguravatelja koji sada nude police dopunskog životnog osiguranja po 67 kuna. Ali osiguravaju samo mlade i zdrave. Starije od 65 godina neće vam osigurati nitko ili hoće još B policu ali po cijeni od 150 kuna. Dakle na djelu je raslojavanje javnog osiguravatelja koji počiva na postulatima međugeneracijske solidarnosti. Samo znajte da privatni osiguravatelji u javno zdravstvo vam vraćaju između 50 i 55% sredstava koje ubiru a javni osiguravatelj vam vraća 88% sredstava u javni sustav. Prema tome, ja vas molim da mi odgovorite pisano na ovo moje zastupničko pitanje u svjetlu činjenica a ne u svjetlu pretpostavki i da mi još jednom kažete što za vas znači javni interes za koga ste se zaklinjali u predizbornoj kampanji kojeg ja izuzetno cijenim.

Sprema se službena komemoracija u Jasenovcu, ali na nju neće doći predstavnici žrtava. Neće doći Židovi, neće doći Srbi, neće doći hrvatski antifašisti. Neće doći jer ne žele tamo biti s vama i sa Hasanbegovićem. Neće jer su vas prozreli, jer su vas prezreli. Jer su shvatili sav cinizam i svu neiskrenost vaše osude fašizma. Predsjednica Republike zadnjih 2, 3 dana trudi se osuditi fašizam, ali ona na stadionu u Osijeku ne čuje ustaške pokliče, ne čuje ih ni premijer. To ustaško urlikanje ne čuje ni potpredsjednik Sabora Tepeš kada zajedno sa Bujancem predvodi onaj marš 6 hiljada za dom spremnih bojovnika protiv jedne 68.-godišnje …/Govornik

oni koji podnose prijetnje i napade to i zaslužuju jer godinama izazivaju i provociraju. Vi niste se o svemu tome oglasili niti jednom jedinom riječju. Pa vam potpredsjedniče ove tragikomične Vlade postavljam pitanje, do kada vi to svojim ponašanjem mislite tolerirati ova bolesni, primitivni povratak ustaštvo, ovu ustašofiliju i tako sramotiti Hrvatsku državu i hrvatski narod? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Ja bih samo zamolio da pazimo kakve riječi rabimo jer priča o tragikomičnim Vladama i slične stvari nisu primjerene, nisu

ali kada su u pitanju totalitarizmi tu smo bili jasni. Osudili smo i nacizam i fašizam i sve derivacije ali smo osudili i komunizam. Svaki put kada netko osudi komunističke zločine na primjer vi kažete da smo protiv antifašizma, što nije istina. Mi smo i antifašisti i antinacisti i antikomunisti, Anti totalitaristi i tu je naš problem. Ja ne vidim problem tamo gdje se javlja ustaštvo, treba ga doista uništiti ali isto tako vi ne vidite oko nas svuda boljševizam, žal za Jugoslavijom. žal za boljševizmom, žal za komunizmom. Gospođa Ingird, ja bih poštovao i poštivao vaš pozdrav da ste ga izrekli i kompletirali smrt fašizmu, smrt komunizmu su smrt svim totalitarizmima a sloboda svim narodima. Hvala vam lijepa.

članak 33. našeg poslovnika, nije na vama da ispravljate govornika. Nemate na to pravo. …/Upadica predsjednik: Kolega Stazić nije na vama da diskutirate sa predsjedavajućim./… nazvao sam ovu Vladu tragikomičnom a vi ste 4 godine nju nazivali, našu Vladu ne narodnom i nisam primijetio da ste se pobunili, nisam primijetio. …/Upadica predsjednik: Kolega Staziću, prvo, ja to nisam učinio, drugo vi sa mnom nasmijete raspravljati. Ja vam izričem opomenu. /… Vidim da vam se moj poziv na antifašizam nije svidio u toj mjeri da mi morate izricati opomenu. Gledajte potpredsjedniče vlade, britanski … povjesničar David Irving 2006.godine osuđen je u Austriji na 3 godine zatvora zbog relativiziranja holokausta. On je tada rekao a pazite to je napravio u govoru u Austriji u dva govora 1999. godine. On je rekao nije mi jasno zašto se sad mene progoni, zbog nečega što je bilo prije 17 godina. Slično kao i gospodin Hasanbegović. U tome su slični. U čemu su različiti? Različiti su u tome što se za takvo što u Austriji ide u zatvor a u Hrvatskoj se postaje ministar na prijedlog Tomislava Karamarka i njegovog HDZ-a. **Reiner, vam lijepa. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Ružica Vukovac. **Vukovac, Ružica (MOST)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, poštovane kolegice, kolege zastupnici, poštovane ministrice i ministri. Dakle, kako dolazim iz Slavonije, gorde ponosne Slavonije koja je nažalost toliko ponižena, toliko iskorištena unazad 10-tak godina sve s ciljem zadovoljavanja nekih interesa, nekih interesa koje ja ne razumijem. Logično moje pitanje je danas upućeno poštovanom ministru poljoprivrede gospodinu Davoru Romiću. Dakle, ministre, tržište poljoprivrednih u najgorem je stanju u Hrvatskoj u zadnjih deset godina. Otkupne cijene primarnih proizvoda su najniže do sada. Cijene gotovih proizvoda u trgovinama su zapravo još i niže od onih otkupnih cijena. Da li nudite nekakvo konkretno rješenje kako bi pomogli ovom sektoru u izumiranju. Hvala vam lijepa. Uvaženi ministar, izvolite poljoprivrede. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Gospođo saborske zastupnice, saborski zastupnici, hvala vam na vašem pitanju. Hrvatska je ušla u EU i postala dio zajedničkog tržišta EU i sudionici zajedničke poljoprivredne politike. Trenutno je stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda u EU iznimno loše i to sam istakao već nekoliko puta. Posebno dva sektora, sektor mlijeko, sektor svinjogojstva. Rekao sam i razloge zašto se i to dogodilo, što se događa sa proizvodnjom mlijeka u EU, skidanje kvota, cijene mlijeka u EU se povećavaju. Normalno to se odnosi i samo na nekoliko država. Za sve ostale države problemi sa mlijekom su iznimno veliki. trebam istaći da mi imamo za to mjere. Mi smo dio EU i kao takvi moramo se nalaziti tamo na mjestu gdje se donose određene politike. Ja ću istaći u ovom trenutku da se politika kada je u pitanju zajednička poljoprivredna politika EU događa u Bruxellesu kao ministar aktivno ću sudjelovati na svim akcijama koje se događaju u Bruxellesu i tamo prezentirati probleme koji se događaju u Slavoniji, koji se događaju u Dalmaciji, znači bit ću aktivni sudionik tih politika. Kada je u pitanju mjere koje trebamo napraviti. Ja ću vas samo podsjetiti što se dogodilo u ovoj godini kada je u pitanju, to je osjetljivi sektor kao što je mlijeko. Ovdje sam čuo danas nekoliko govornika koji su spomenuli problem mlijeka i mliječnog sektora pa ću usporediti 2014. i 2015. godinu da vam kažem da smo za taj vrlo osjetljivi mliječni sektor u ovoj godini osigurali gotovo 100 milijuna kuna više nego u 2014. kada govorimo o proizvodnim godinama. O čemu se radi? Radi se o proizvodno vezanim potporama za mliječne krave plaćane uz iznimno osjetilnim sektorima mliječnih krava koje si je za 70 milijuna kuna više izravne mjere pomoći tom sektoru koji je bio u iznosu od 27 milijuna kuna. Poljoprivredni proizvođači ne da pasivno nego aktivno sudjeluje sa ministarstvom ne samo zbog forme nego zbog stvarnog rješavanja tih problema ja ću biti ministar svih Slavonaca, svih Hrvata i njih ću predstavljati u Bruxellesu a što se tiče još dodatnih mjera koje kratkoročne i koje spremamo, to je politika koja je vezana za nepoštenu trgovačku praksu u kojoj vi u ovom trenutku upozoravate. Zajedno sa Ministarstvom gospodarstva radimo na tom programu koji će srediti sljedivost i pozicije pojedinog sudionika na tržištu a vas molim poručite Slavoncima da će ova Vlada biti uz njih. Hvala vam. Hvala Vam lijepa. Uvažena zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. **Vukovac, Ružica (MOST)** Međutim, držim da je pred vama izuzetno ozbiljan posao, velik posao kojeg nećete moći sami odraditi pa se evo stavljamo svi, nadam se i ostale kolege zastupnici, na raspolaganje jer će i njihova pomoć itekako biti dobrodošla. Činjenica je da se u ovu situaciju nismo niti sami doveli niti se u njoj slučajno našli, dakle pasivnost bivših vlada i nepoštivanje te proizvodnje je zapravo dovelo nas do situacije situacije da smo ostali bez mladih ljudi, bez radno aktivnih ljudi, a to se nije smjelo dogoditi. Evo iskreno se nadam da kroz ove mjere ćemo zaustaviti taj egzodus, zaustaviti ćemo propadanje obiteljskih gospodarstava, vratiti život na selo a na taj način ćemo vratiti i nadu u bolju budućnost, a isto tako i pomoći tako i pomoći izlasku iz ove gospodarske krize cijeloj državi Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite.

jer vidimo da su znatna sredstva predviđena od prodaje državne imovine. Zadnji put kad ste bili u Slavoniji rekli ste da tražite 10 000 hektara zemlje za stranog investitora čije ime niste željeli otkriti. Budući da ste vi premijer svih građana i radite u interesu građana RH, građane jako zanima za koga tražite tu zemlju. Nama je jasno, dakle pozivamo vas na transparentnost i na otvorenost u upravljanju javnim dobrima u interesu svih građana RH. Ne vidim dakle u čemu bi bio problem da odgovorite za kojeg to stranog investitora tražite zemlju i da nam zapravo kažete konkretno. Mi smo gledali nedavno izjavu ministra Romića gdje je rekao da se zemlja sljedećih pet godina ne može privatizirati, međutim vi da biste dali nekome zemlju vi nju ne morate prodati, vi je možete dati u najam stranom investitoru kad već ne dajete hrvatskim seljacima onda barem otkrijte ime stranog investitora. I zanima nas dakle što će taj investitor ako dobije tu zemlju u zakup zasijati na toj zemlji? Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Tihomir Orešković. **Orešković, Tihomir** Uvažena hvala na pitanju. Ovih 10 000 je dosta pokrenulo nekakve teme, što mi je drago mogu reći. Mislim da je bitno da imamo nekakvu raspravu prvo. Ali da je samo jasno, i drugi investitori meni dolaze, ne samo meni nego i ministrima, i nekakva imena ne smijemo dati i nećemo. Jer već kad sam dao nekakvo ime, kad je procurilo jedno ime odmah investitor se povukao. svi ja se nadam razumjeti. Samo ću reći investitor je sa Bliskog istoka. I ništa drugo nego je pitao pitanje, a Hrvatska ima. To ne znači da ćemo prodati, svi znamo da nećemo prodavati našu zemlju. Ali meni je bilo vrlo jasno, meni je bilo u interesu imamo priliku. A postoji 10 000, znamo da je teško doći do 10 000. Ali možda evo, i danas sam čuo i možda je to jedan moj cilj ću ja reći, nešto što sam naučio kad sam bio u Slavoniji, nitko ne voli tu riječ zadruga. Ali dobro, idemo onda to zvati klaster ako to malo ljepše zvuči. Sva ova nekakva pitanja koja sam danas čuo nekako se vrti ovako na koji način mi možemo konkurirati? Ja mislim da je svima nama jasno teško je konkurirati kad imaš jedan hektar, dva hektara. A kad naši susjedi imaju 10, 50 tisuća hektara možda tko zna. Moje pitanje je bilo vrlo jednostavno, ja sam tražio na koji način možemo si mi prvo možda naći novi model i zato sam i išao u Slavoniju da sam mogu pitati i da vidim što su tu naše mogućnosti. Meni je cilj da možemo mi zaposliti i iskoristiti što više naših 800 tisuća hektara koje imamo i koji nisu danas nažalost iskorišteni. Tih 10 000 vidim da je pokrenulo dosta diskusije, a jedan možda moj cilj je da možemo aktivirati to zemljište. A opet možda treba na jedan drugačiji način početi razmišljati. Tako da investitori će dolaziti, ja se slažem mi nećemo sada tu, nisam ja rekao da ćemo prodati ili da ovaj investitor traži da će kupiti nego postoji investitor koji bi volio tu evo investirati. Onda bi se mogli formirati jedan klaster, to se možda i traži, to kad sam bio u Vukovaru čak sam i pitao, oni koji su bili na jednom sastanku sa mnom iz OPG-a i i druge firme da li uopće imamo te mogućnosti. Nažalost, ako nemamo onda bit će teže, ali mislim da trebamo vidjeti na koji način možemo početi stvarati te klastere da možemo opet konkurirati. I to je bio moj glavni cilj. Hvala. Vuksanović, izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HRID)** Poštovani premijeru nisam zadovoljna odgovorom jer niste konkretno odgovorili na konkretno pitanje. I vaša tajnovitost je suspektna. Među ostalim se ponašate kao agiter nekakvih stranih mega kompanija koje zapravo, a trebali bi raditi u interesu hrvatskog društva. Znači, ono što ste radili dok niste postali premijer nastavljate i dalje. Dakle, morate biti otvoreniji, transparentniji i raditi u interesu hrvatskih građana. Morate biti svjesni ako toga niste svjesni da smo imali tako u zadnjih 20 godina bolna iskustva s privatizacijama, s netransparentnošću, s neotvorenošću i sa tajnovitošću koja nije donijela hrvatskim građanima nikakvo dobro. Ja sam se nadala da vi nećete nastaviti s tom praksom i pozivam vas zapravo da budete premijer svih građana i ne tajite informacije od javnog interesa. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Ja ću svoje pitanje postaviti ministru pomorstva, prometa i infrastrukture gospodinu Olegu Butkoviću. Poštovani ministre kaže sam naziv ministarstva da ste osim za pomorstvo i promet nadležni i za infrastrukturu. Veliko i važno područje za sveukupni razvoj RH, za poticanje i razvoj građevinskog sektora za otvaranje novih radnih mjesta ali i za stvaranje novih vrijednosti na korist svih u RH. Protekli mandat kukuriku Vlade u tom području infrastrukture bilježi samo neuspjeh. Puno se pričalo, obećavalo a malo prosperiralo. Jedan je projekt bio posebno najavljivan od biše Vlade a to je projekt nizinske pruge Rijeka-Zagreb-Botovo. U 4 godine silnih najava od realizacije smo imali sljedeće. Najprije najavu da će tu prugu graditi tisuće Kineza pa na kraju ništa. Onda se izmijenila trasa i na kraju provedena 2, 3 natječaja od koja dva neuspješna za dionicu Dugo Selo-Križevci. Moje pitanje vama poštovani ministre. Što se događa sa projektom na dionici Dugo Selo-Križevci i hoće li konačno u 2016. godini krenuti radovi na toj dionici? Hvala lijepo. Odgovoriti će poštovani ministar Butković. Izvolite. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, zahvaljujem na vašem pitanju. Prije nego što vam dam konkretan odgovor, napomenuti ću nekoliko stvari. Projektiranje navedene dionice Dugo Selo-Križevci započelo je negdje u 2009. godini. 2013. godine je raspisan prvi natječaj za izvođenje koji je poništen. Nakon toga je bio 2. natječaj u 2014. koji je isto tako poništen. A evo 3. puta kako kažu i 3. puta i Bog pomaže. U petak je državna komisija odbila žalbu jednog od ponuditelja te su se stekli uvjeti za potpis ugovora o izvođenju i početku radova na toj dionici o kojoj se dosta dugo govori. To je dio mediteranskog koridora. velikom, najvećem željezničkom infrastrukturnom projektu u Hrvatskoj procijenjene vrijednosti jedne milijarde i 500 milijuna kuna koji se sufinancira 85% sredstvima Obnova postojećeg kolosijeka i izgradnja novog u dužini od 38,2 km kojime će se skratiti vrijeme putovanja između Dugog Sela i Križevaca sa otprilike sa 30 na 18 minuta. I ono što želim još napomenuti da će radovi krenuti i nakon potpisa ugovora negdje u ljetu. Ovo je veliki korak za hrvatsko gospodarstvo. Ovaj projekt će utjecati na rast BDP-a, revitalizaciju građevinskog sektora i unapređenje sigurnosti željezničkog prometa u Hrvatskoj. I da zaključim mi smo prije mjesec dana na tzv. CEF prijavili nastavak tog projekta Križevci-Koprivnica-mađarska granica. Tako da bi mi negdje do kraja 2020. godine imali spojeni Zagreb sa mađarskom granicom, sa novom obnovljenom, modernom željezničkom prugom. Hvala. Hvala. Uvaženi zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre, ja sam zadovoljan sa vašim odgovorom, za to ima milijardu i pol razloga, o tome ste vi sada rekli, znači milijardu i pol kuna. I da nismo to uspjeli sada kako vi kažete vjerojatno bi ta sredstva bila izgubljena a onda bi još morali tražiti iz vlastitih sredstava kako to riješiti, znači da govorimo gotovo o 3 milijarde kuna koristi za RH. I još jedan razlog zašto sam zadovoljan, što konačno na aktualnom satu dobivamo odgovore na konkretna pitanja jer u proteklom mandatu dobivali smo uglavnom ili uvrede ili nekakve pridjeve, poslanice i više-manje smo uvijek bili nezadovoljni. Ono što me možda može brinuti da obećavamo nešto a da nećemo napraviti kao što je to napravila bivša Vlada. Obećali su nam silne investicijske cikluse, nisu napravili ništa. Samo ću vas podsjetiti u energetici 8 hidroelektrana, dvije termoelektrane, LNG eksploatacija i istraživanje nafte, pa nizinska pruga, pa Istarski ipsilon, pa Žuta Lokva, Križišće, ništa nisu napravili. Mislim da mi ne bi smjeli ići tim smjerom a i mislim da su najveća prepreka tome bile upravo javne uprave u javnim poduzećima, uprave u javnim poduzećima koje su nažalost i danas ovdje. Ako iste ostanu, mislim da bi nas mogao slijediti sličan rezultat u infrastrukturnim projektima. Tako da nadam se da ćemo tu napraviti pomake jer trebaju nam ljudi koji znaju raditi i koji znaju graditi za ovu našu lijepu Domovinu. A SDP neka se kažem bavi prošlošću, neka razvrstavaju kape jer za drugo i nisu. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje postaviti će uvaženi zastupnik Pero Ćosić. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Svoje pitanje uputiti ću ministru gospodarstva gospodinu Paneniću. Poštovani ministre, molim vas da mi odgovorite što ste poduzeli ili ćete poduzeti u svezi rješavanja izuzetno teške situacije u poslovanju tvrtke "Đuro Đaković" u Slavonskom Brodu. Naime, 14. travnja 2016., to je za dva dana u četvrtak se održava sjednica Nadzornog odbora holdinga "Đure Đakovića" gdje će jedna od točaka svakako biti i rasprava o povjerenju uprave te tvrtke jer joj mandat ističe, koliko ja znam koncem travnja. Zanima me kao, mene osobno i kako sve građane Brodsko-posavske županije koje ste naputke dali ili ćete dati nadzornom odboru kao većinski vlasnik ove tvrtke u svezi ovoga pitanja. A vjerujem da ste sigurno upoznati sa katastrofalno lošim stanjem i rezultatima u toj tvrtci. Činjenica da je ova uprava generirala gubitak u ove 4 godine od 225 milijuna kuna a nadzorni odbor je takvo poslovanje odobravao. Kako namjeravate zaštiti interese vlasnika, jer znamo da je država u ovom trenutku većinski vlasnik, interese zaposlenika, njihovih obitelji, građana Brodsko-posavske županije? Želim vjerovati da će vaš odgovor biti jasan i nedvosmislen i da će uključivati svakako smjenu i uprave i nadzornog odbora jer to bi se sigurno tako činilo u svim tvrtkama koje nisu u većinskom državnom vlasništvu. Morate uz svoj odgovor uzeti i činjenicu da je sadašnji gubitak tvrtke gotovo 50% veći od temeljnog kapitala znamo da je prošle godine napravljena i provedene dokapitalizacija u koju je država uložila 65 milijuna kuna poreznih obveznika. što namjeravate učiniti sa upravom i nadzornim odborom koji su odgovorni za otpuštanje 320 ljudi, za ovako ogromne poslovne gubitke i propadanje naše metaloprerađivačke industrije? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi ministar Tomislav Panenić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani potpredsjednici, poštovane zastupnice i zastupnici. Đuro Đaković je jednom od kompanija koja je u problemima, koja ima dugogodišnje probleme a možemo reći da nakon 2013. kad su iskazani gubici od čak 125 milijuna kuna došlo je do kulminacije i svi smo svjesni da u 2014. imali smo jedan od rijetkih slučaja gdje predstavnici radnika u nadzornom odboru, isto tako i predstavnici privatnih investitora, smijenili su tadašnju upravu. iskazan je gubitak u 2014. od dodatnih 96 milijuna kuna. Pokrenut je proces restrukturiranja gdje evo i sami ste rekli uložena su sredstva i države i naravno da je i to pod posebnom pažnjom evo i mene kao i ministra i isto tako i ljude koji rade na tome i to komuniciramo i sa sadašnjom upravom. U ovoj godini prema najavama uprave gdje imaju i potpisane i ugovore planira se negdje povećanje prihoda na 700 milijuna kuna i ostvarenje prve dobiti nakon 7 godina, znači 7 godina nije bilo dobiti. Za sada ovo što smo komunicirali a dosta često sam u kontaktu s njima, odvija se restrukturiranje prema planu koji je bio usvojen. U sljedećem periodu a naravno da bismo pojačali učinke plana restrukturiranja imenovat će se novi Nadzorni odbor kojem evo želimo jasno prenijeti smjernice i da se ovaj proces restrukturiranja kvalitetno provede i nakon toga onda možemo i zapravo donijeti odluku, stratešku stratešku odluku o načinu daljnjega upravljanja sa trgovačkim društvom, da li će ostati u većinskom vlasništvu RH i na koji način ćemo se odnositi prema trgovačkim društvima koje su kao i ono što je od strateškog i od posebnog interesa. Prema tome, moja odluka u ovom trenutku bit će sigurno da se i ne na imenovanje novog nadzornog odbora koji će dati jasne smjernice isto tako i upravi i moći u kratkom vremenu donijeti odluke o tome i ova postojeća uprava da li ona izvršava te smjernice, ako ne isto tako pristupit će se izboru novih članova uprave. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Pero Ćosić, izvolite.

da kažem vodeća gospodarska djelatnost bi trebala biti upravo metalo-prerađivačka djelatnost koja bi bila pokretač svih događanja u našoj županiji. Međutim, zato imamo i materijalne da kažem ljudske resurse, međutim to nažalost nije tako jer na čelu ove najvažnije da kažem grane imamo upravu koja je evo napravila ovakve rezultate u kojima ste i vi nešto rekli. Moram reći da je 2014. bio gubitak 93 milijuna a 2015. 60 milijuna kuna. Ja svakako amnestiram ni one neke prethodne uprave koje su dovele do slabljenja Đure Đakovića ali ova posebna uprava se upravo iskazala po tome da nije vodila brigu niti o resursima niti o zapošljavanju, otpuštena je gotovo jedna četvrtina ljudi u tom restrukturiranju, stanje se nije popravilo. Država je uložila dodatna sredstva a ovi poslovi koje oni sada ugovaraju svi oni koji se malo razumiju znaju da su ti poslovi ugovoreni isključivo zbog toga da bi dobili Evanse da bi se prebrodilo ovo stanje likvidnosti i da će ti poslovi i dalje završiti sa gubitkom. Pokrivaju se znači plaće radnika i sve ostalo iz tih novo ugovorenih poslova a oni će završiti kao i ovi poslovi. Prema mojim saznanjima u prvom tromjesečju će biti gubitak 11 milijuna kuna i za ovu godinu neću dužiti a vrijeme za odgovor ističe, ali mislim, gospodine ministre ističe i vrijeme za oporavak gospodarstva i spas gospodarstva Đure Đakovića u Brodsko-posavskoj županiji, pa evo ja vas molim da učinite sve. Vi ste to naslijedili ali da učinite sve da na čelo ove tvrtke dovedete upravu koja će stvarati

Poštovani potpredsjedniče, Domoljubna koalicija i MOST nezavisnih lista potpisali su Sporazum o suradnji o reformskoj Vladi. Tim sporazumom ste se obvezali da ćete u roku 60 dana sačiniti reformski plan gdje ćete sve svoje obećane reforme prezentirati građanstvu. Osim što je taj rok davno prošao, niste od reformi najavili ni odradili ništa nego ste počeli udarat na one najslabije slojeve našeg društva. Pokušali ste znači ukinuti subvenciju školskog prijevoza ali pod pritiskom javnosti odustalo se od toga. Smanjili ste za 100 milijuna kuna naknadu za socijalno najugroženije. Povećavate dopunsko zdravstveno osiguranje, najavljuje se privatizacija zdravstva, najavljuje se produžetak radnog tjedna, ukidate sredstva za neprofitne medije, smjenjujete ljude u medijima, plašite civilna društva, jača politički ekstremizam i ono zadnje što je aktualno ne znamo šta je sa kurikularnom reformom. Moje pitanje bi bilo kad ćemo vidjeti taj reformski plan koji ste najavili. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će uvaženi potpredsjednik Vlade Božo Petrov. Izvolite. Poštovani zastupniče, meni je izuzetna čast kad mi se upravo vi obratite zato što je SDP skupa s nama pregovarao i kad kad smo razgovarali sa HDZ-om i mi smo zajednički donijeli taj popis reformi koji ste vi potpisali skupa s nama i on je identičan popisu koji smo u prvih pet tjedana donijeli znači i SDP odnosno Koalicija Hrvatska raste koja Domoljubna Koalicija i MOST su potpisali 100 stranica 100 stranica identičnih poteza koji se trebaju napraviti. Tako da evo ja vas podsjećam da je to jedan od javnih dokumenata na internetu koji možete provjeriti. A osim toga službeni dokument Vlade ćete dobiti ja vjerujem u idućih 15 dana koji se pravi, a koji je na planu onoga što ste vi potpisali da se slažete. Zato očekujem 100%-nu potvrdu ovdje u Saboru da se slažete sa tim reformama. Što se tiče samog prijevoza to ću vam kratko reći ako ste vidjeli amandman vidjeli ste isto tako da je to amandman Vlade, da mi nismo za ukidanje tih prijevoza i da će se to ispraviti. Isto tako će se riješiti i za kraj godine, ali nekim drugim mjerama. Problem je samo što vi niste rješavali određene stvari, a ja ću samo jednu stvar se osvrnuti na prethodno pitanje, a isto je vezano sa dopunskim osiguranjem koje ste vi spomenuli. Mene zanima zašto je bivša Vlada dala mogućnost da oni koji su zaposleni u državnom sektoru idu kod privatnog osiguravatelja i time javni osiguravatelj gubi novac? To je pitanje koje vi sebi trebate postaviti. A ja ću samo završnu stvar reći, nikad ne procjenjujete korak ako ne vidite cjelokupnu sliku. I kada je bivša Vlada na čelu sa gospodinom Lalovcem provodila početak mini porezne reforme ja sam tada kao gradonačelnik rekao pozdravljam prvi potez, ako će to biti samo prvi u nizu. Kada ste populističkim potezom uzeli dio novaca lokalnim samoupravama i dignuli za 50 kuna plaće građanima, ali se stalo na tome. Ja nadam se da ova Vlada neće stati. Hvala. Hvala. Uvaženi zastupnik Vedran Babić, izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala lijepo. Pa ja evo ne mogu biti zadovoljan s odgovorom koji sam dobio, zadovoljan sam u biti jer sam znao što ćete odgovoriti, da ćete odgovarati demagoški. Vi ste član Vlade, treći čovjek u ovoj Vladi i odgovarate za reforme. Nemojte sad prozivati SDP što smo mi potpisali ili nismo. Da ste ozbiljni vaše reforme bi se našle u proračunu, ne nalaze se. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje je uvaženog zastupnika Ivana Kovačića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pozdravljam predsjednika Vlade, potpredsjednike i članove Vlade. Svoje pitanje uputio bih ministru kulture gospodinu Hasanbegoviću. Poznato je da se Hrvatski povijesni muzej nalazi na Gornjem gradu u potpuno neadekvatnom prostoru koji ne omogućava stalni postav muzeja a time i njegovu primarnu funkciju. 2007. godine je pokrenuta inicijativa preseljenja te je otkupljen prostor bivšeg TDR-a kao mjesto novog muzeja. U nadi da će Grad Zagreb dobiti uz Muzej suvremenih umjetnosti i ostale muzeje još jedan reprezentativan muzej koji će obogatiti turističku ponudu, oplemeniti obrazovnu komponentu zanima me sljedeće, što je učinjeno po pitanju Hrvatskog povijesnog muzeja od vašeg imenovanja? U kojoj fazi je selidba muzeja, da li je taj prostor koji je otkupljen za tu namjenu uopće svrsishodan? Također, zanimaju me budući koraci u toku projekta Hrvatskog povijesnog muzeja? (HDZ)** Hvala. Odgovorit će ministar kulture, uvaženi Zlatko Hasanbegović. Izvolite. **Hasanbegović, Zlatko (HDZ)** Poštovani predsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici prije nego što vam konkretno odgovorim na vaše pitanje dopustite mi da u nekoliko rečenica iznesem samu genezu problema selidbe i gradnje novoga Hrvatskoga povijenoga muzeja. Kao što ste rekli 2007. godine Ministarstvo kulture je zaključilo ugovor sa ADRIS grupom o kupnji bivše Tvornice duhana Zagreb za potrebe izgradnje zgrade novoga Hrvatskoga povijesnoga muzeja. Kupoprodaja je izvršena, Ministarstvo kulture je tu kupnju kupnju platilo 9 milijuna i 800 tisuća eura, a 2010. godine RH je uknjižena kao vlasnik ove nekretnine. Prije toga 2008. godine ishođena je lokacijska i građevinska dozvola. U međuvremenu se pristupilo određenim razgovorima o uvođenju u ovaj projekt javno-privatnog partnerstva. Stajalište ovog ministarstva je da ovaj projekt ne može biti objektom bilo kakvog eksperimentiranja i da je riječ o strateškom državnom projektu. Nakon toga posebice nakon 2012. godine nastaje muk. Moji uvaženi predčasnici, uvažena prof. Zlatar Violić i uvaženi prof. Šipuš zapravo nisu pokazivali nikakav poseban interes za to pitanje. To je bilo na marginama njihove kulturne politike koja se sastojala među ostalim i od stvaranja sofisticirane klijentelističke mreže kojoj bi teško ušao u trag i Sherlock Holmes, a osim deklaratornoga antifašizma imali smo primjere dakle selektivnog financiranja dijela neprofitnih ili slučajeva o kojima možemo čitati ovih dana posezanja za gotovinom sa službenih kartica Ministarstva kulture, kupovanje sunčanih naočala, šibica i cigareta putem službene kartice i na račun poreznih obveznika. Iz zimskog sna su se na trenutak probudili 2013. godine kada je tadašnje ministarstvo imenovalo tijelo pretencioznoga naziva uprava projekta Hrvatskoga povijesnoga muzeja na čelu koje temeljem stanovitih kriterija stao stručnjak izvan Ministarstva kulture i koji je naravno sukladno lošim hrvatskim običajima za svoj rad, tj. nerad dobivao i honorar. Jedina konkretna mjera te uprave projekta Hrvatskog povijesnog muzeja je ona iz 2013. godine kada iz potpuno nejasnih razloga, kada se pristupilo promjeni već odobrenoga projekta nadopuni čime je projekt dodatno poskupio a otvorilo se pitanje autorskih prava. U međuvremenu naravno zbog nerada u kolovozu 2015. istekla je pravomoćna građevinska dozvola i to je stanje koje smo mi zatekli. Molim vas samo još jednu rečenicu. Dakle, Ministarstvo se vratilo se vratilo na prvotni projekt. Do kraja godine želimo ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu i 2017. godine konačno nakon 4 propuštene godine krenuti za konkretnim radovima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi ministre, vrijeme je isteklo i molim vas sve da se pridržavamo vremena. Izvolite, uvaženi zastupnik.

da je ta građevinska dozvola istekla i da vi zapravo više tu ne možete ništa raditi. Pohvaljujem ovu inicijativu da ćete ponovo ići u tom pravcu da se ta građevinska dozvola ishodi i lokacijska i sve ostale kako bi taj muzej u nekom narednom periodu zajedno otvorili u svojstvu građana ili bilo koga drugoga. Hvala. Hvala. Uvaženi zastupnik Stipe Petrina je podigao povredu Poslovnika. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora molio bih vas da se ovakvi propusti ne dešavaju, dakle da se Poslovnik primjenjuje prema svim u raspravi jednako, jer svi smo ovdje isti i da se ne dozvoljava da se prekoračuje vrijeme od čak 25%.

Ja sam dva ili tri puta upozorio poštovanog ministra na vrijeme. Nažalost sam morao i neke druge kolege upozoravati i zastupnike na to, pa naravno to ću činiti i ubuduće. Sada bismo prešli ne sljedeće pitanje a ono je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Moje pitanje biti će upućeno ministru pravosuđa premda bi moglo biti upućeno i ministru financija. Pitanje se odnosi na Ovršni zakon jer danas imamo 300 tisuća građana kojima je blokiran račun bez ikakve pravne zaštite. Njima i njihovim obiteljima danas se oduzima imovina. Oni su na cesti bez ikakvih prava. Zakonom se legalizirala pljačka hrvatskih građana. Zbog toga je i oduzet njima i ponos i dostojanstvo. Dozvoljeno je da strane štedne kreditne zadruge kamatare i lihvare naši građane. Poglavito a ključno i najviše što boli naše građane je 90 tisuća onih koji su ovršeni zbog Hrvatske radiotelevizije, javne televizije. Ne zbog duga od 200 kuna nego zbog duga od 200 kuna koji se pretvori u 1200 kuna jer javni bilježnici i odvjetnici podjele taj harač od 1000 kuna šta znači 500% više uzmu od duga od duga stvarnoga. I oni stvaraju sada i javni bilježnici i odvjetnici stvaraju svoja carstva na račun tih građana koji su ovršeni, na račun tih građana koji se više ne mogu vratiti u normalan život zbog toga što te ovrhe, njima je mirovina 2000 kuna, uzmu im 1500 kuna ovrhe zbog 200 kuna. Gospodine ministre šta planirate i što ćete poduzeti po pitanju Ovršnoga zakona i kada će se stati i pomoći ovim našim sugrađanima da se stane na kraj ovome haraču? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovoriti će uvaženi ministar pravosuđa, gospodin Ante Šprlje. Izvolite. Poštovani zastupniče, vaša pitanja su uvijek vrlo specifična i teška. Puno toga je propušteno za uraditi i u proteklom razdoblju, u proteklih 10, 20 godina. Nažalost malo tko usporedi brojku od 300 i nešto tisuća blokiranih sa brojkom od gotovo 300 tisuća nezaposlenih. To je jedno od ključnih pitanja koje čak nije ni problem Ovršnog zakona. i Ovršni zakon će se prilagođavati u skoro vrijeme u stvarnoj situaciji u državi. Ali opet ni to neće riješiti ovaj problem siromaštva građana. Ali jednu stvar ste jako dobro uočili, HRT 90 tisuća ovrha. Nešto je malo čini mi se veći broj. Ja sam radio nekakve analize još dok sam bio sudac u tom problemu i mogu vam reći da oko 50 milijuna kuna hrvatski građani plate samo odvjetničkim društvima za te ovrhe od HRT-a. HRT ima pravnu službu. Ovrhe koje šalje HRT su vrlo jednostavne. One se rade po obrascima koje može raditi svatko sa srednjom stručnom spremom. To odgovorno tvrdim. Zato ne treba biti veliki filozof niti imati veliko pravno znanje ali te ovrhe se nažalost daju odvjetničkim društvima koja daju onda naravno odvjetnička tarifa ona se mora platiti i to je na godišnjoj razini negdje oko 50 milijuna kuna. To je nešto što se treba postaviti HRT-u kao javnoj ustanovi, jedno pitanje. Mi trebamo razmisliti da li je HRT kao javna ustanova tu da ipak štiti interese građana u svim područjima. Mi ne trebamo zapošljavati ogroman broj ljudi u HRT-u da bi HRT sam radio te ovrhe. To je nešto što moramo razmisliti svi ovdje u ovome Saboru jer to nije pitanje koje će donositi odluku ministar pravosuđa, to je pitanje koje moramo svi zajedno donijeti odluku. To nije preskupo za HRT. Ja odgovorno tvrdim da HRT izračune koje je dao da će to koštati HRT toliko i toliko ljudi, toliko i toliko iznosa da je taj iznos manji. Ponovo tvrdim, radio sam neke izračune i ne treba toliko novca HRT izdvajati da bi sam to radio. To su jednostavno ovrhe, a hrvatskim građanima bi jako puno pomoglo. Propustili smo jako puno vremena u zadnjih 20 godina ne štiteći hrvatske građane od nezakonitih kredita iz inozemstva, iz Hrvatske iz svega. Mislim da moramo postići konsenzus oko toga na koji način možemo pomoći hrvatskim građanima da smanjimo te troškove. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Miro Bulj. Uvaženi ministre, složio bih se s vama da HRT kao javni servis narodni servis, radi građanima, da ih zarobljava tj. uvlači u dužničko ropstvo jedan od velikih problema a kad se kažemo 90 tisuća pretplatnika onda govorimo o 90 tisuća obitelji. To je mnogo veći broj, ta jedna javna televizija, sve se to događalo, slažem se s vama jer su se tili dodvoriti bilo lijevoj na vlasti ili desnoj u prethodnim periodima. I znam da pred ovom Vladom nije lak posao. Ali ovo se može riješiti jednim potezom. 3000 ljudi da radi na HTV-u pa od toga sigurno ima 200 pravnika. Šta oni rade? Zašto bi 1000 kuna našim građanima zbog 2000 kuna oduzimali odvjetnički uredi i javni bilježnici. Zbog toga očekujem od vas i cijele Vlade da se ovaj problem hitno riješi a sve zbog ovih

decentralizacija je neizostavni dio reformi koji se moraju provesti kao završetak procesa tranzicije i izlaska iz ekonomske, iz društvene krize u kojoj se svi skupa nalazimo. Decentralizaciju treba provesti zbog gospodarskog oporavka, investicija, boljeg raspolaganja resursima i boljeg standarda građana. Cilj decentralizacije ako se dobro postavi treba biti jeftinija, brža i kvalitetnija usluga za građane. Najjednostavniji način na koji mogu predočiti benefite decentralizacije je utjecaj na smanjenje iseljavanja stanovništva a osobito mladih. Koncentracija moći, novaca, relevantnih institucija je u Zagrebu. Mnogo mladih i obrazovanih ljudi prisiljeno je na preseljenje iz svoje lokalne zajednice kako bi ostvarilo zaposlenje, organiziralo si kvalitetan život. Ako ne izvan granica Hrvatske onda u glavnom gradu Zagrebu. Sa druge strane davanje većih ovlasti fiskalne autonomije lokalnim vlastima i središtima, općine i gradovi imali bi mogućnost veće efikasnosti, većeg utjecaja na prevlačenje investicija, stvaranje novih radnih mjesta, stvaranje primjernog životnog standarda i tako bi mladi imali mogućnost ostvarenja svojih životnih ciljeva i svojih životnih potreba u zajednici u kojoj su odrasli i u zajednici koja je u njih uložila. Poštovani predsjedniče Vlade, pitanje za vas glasi: Kada planirate započeti i u kojim rokovima planirate provesti proces decentralizacije? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Tihomir Orešković. Uvaženi, hvala na pitanju. Ja se slažem u vezi decentralizacije. Ja sam uvijek da manje je na jedan način više kad je riječ … države i to mogu reći da mnoge države u svijetu su već i samim time i tako da od naše strane kad je već pitanje oko decentralizacije sad smo već pokrenuli, barem evo samo javna uprava, već smo tu pokrenuli tri mjere, jer možda već znate, tu smo gledali na koji način možemo danas se poklapaju, primjer, poklapaju se nekakve funkcije koje su u općine i koje i Vlada danas isto također vode. Mi smo već pokrenuli proceduru na koji način ćemo prebaciti taj odgovornost i na općine i da tako možemo i ovo što ste samo rekli da možemo ubrzati te investicije i to je i nama ključ. Ako hoćemo pokrenuti ovaj naš BDP i ako hoćemo ubrzati te investicije ja se slažem 100%. Svi znamo na kraju kad dođe do općine, do grada, tu je ono gdje se kaže … kak gdje se kaže … kak bi reko i tu trebamo ubrzati tu taj cijeli proces. Tako informacije, možda i druga mjera kad gledamo ovaj pitanje, reforme, tu isto ovaj, evo danas sam se našao sa predsjednikom iz Estonije koji je jedan ja bi rekao zlatan primjer jedna mala država iskoristi tu informatiku tako da bi eto mogli povećati te njihove efikasnosti. Vlada je također pokrenula dva ova ova programa i to je ovaj E- građenja i poduzetnika. Tako da tu isto možemo ubrzati te procedure da možemo lakše doći do dozvole i do druge informacije da možemo ubrzati opet te naše investicije. Kad je pitanje oko ove fiskalne ekonomije dugoročno ja bih samo tu možda rekao da trebamo razmatrati da idemo u tom smjeru. Ja se slažem, mislim da bismo trebali ići u tom smjeru ali u ovom momentu ja mislim da sad trebamo malo balansirati cijeli taj sustav. Ali kad je riječ opet, za ovu Vladu, kad je riječ oko reformi i investicija evo jučer smo vidjeli da opet naša prognoza i MMF-a o rastu oko skoro 2% je pozitivan indikator. Druge reforme će dodatno pokazati da ćemo smanjiti taj naš deficit. I to sve skupa ja sam uvjeren da će imati jedan pozitivan rezultat i kroz ove druge reforme u javnoj upravi ja sam uvjeren da ćemo ubrzati ove investicije koje će donijeti dodatne vrijednosti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani predsjedniče Vlade prije svega vam se zahvaljujem na odgovoru. Vi ste spomenuli u početku vašeg odgovora reformu javne uprave a pri kraju vašeg odgovora rekli ste što se tiče funkcionalne i financijske decentralizacije da trebamo sačekati. S obzirom da vi dolazite iz realnog sektora stava sam da jako dobro razumijete i znate da parcijalna rješenja nikada nisu dobra. Hrvatskoj trebaju cjelovita rješenja, Hrvatska se ne smije zadovoljiti sa administrativnom razinom decentralizacije. Hrvatska treba suštinsku, sadržajnu, održivu i dugoročno dobru decentralizaciju koja podrazumijeva i funkcionalnu i financijsku decentralizaciju. Hrvatska je rigidno centralizirana država. Hrvatska je postala punopravna članica EU a u europskom političkom sustavu jaka lokalna samouprava je ključni element razvoja. Bez decentralizacije suštinske i sadržajne nema gospodarskog oporavka, nema investicija, nema kvalitetnog raspolaganja resursima i nema kvalitetnijeg životnog standarda. Mi smo ovdje zbog građana Republike Hrvatske svih i moramo utjecati da im podignemo standard. I na samome kraju želio bih vas osobno poštovani predsjedniče Vlade prisjetiti na vašu rečenicu kada jeste predstavljali Vladu i rekli ste da u ključnim reformama treba uključiti prije svega otvorenu raspravu i postići što je mogući širi konsenzus. 2016. godina za Hrvatsku je godina odgovornosti koje se konačno treba prihvatiti. Stoga vam u dobroj vjeri i namjeri sugeriram konačno otvorimo javnu raspravu na temu decentralizacije jer je ona nužna i neophodna i tražimo po toj važnoj temi što je mogući širi konsenzus. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Željko Jovanović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Pozdravljam uvaženog premijera i sve ministre. Moje pitanje ide prvom potpredsjedniku Vlade gospodinu Karamarku. Gospodine Karamarko nakon što je po hitnom postupku smijenjen glavni ravnatelj HRT-a privremeni ravnatelj Siniša Kovačić kojem je zapravo jedina zadaća bila raspisati natječaj za novog glavnog ravnatelja prihvatio se provođenja čistki i smjena u pravoj orbanovskoj, erdoganovskoj ili staljinističkoj maniri, vi izaberite koja vam je najdraža, smijenjeni su urednici Informativnog programa i Dnevnika, Hrvatske uživo, pometeni su svi novinari i voditelji emisija koji se ne uklapaju u ideološku sliku televizije kako je vidi HDZ. Ukida se satirična emisija jer se usudila kritizirati vlast, satira se proglašava govorom mržnje, a pravi govor mržnje opravdava satirom. Tragikomično je kolegice i kolege da je čak smijenjena i urednica sportskog programa. Umjesto smijenjenih naravno dovode se pouzdani, uzdanice HDZ-a i provjereni partijski kadrovi koji imaju samo jedan zadatak javnu televiziju, HRT pretvoriti u stranački bilten HDZ-a. Potpredsjedniče Vlade jasno je da je ovo što se događa na HRT-u ima vaš blagoslov jer želite ugušiti slobodu medija, potaknuti klerikalizaciju hrvatskog društva. Ali gospodine Karamarko ono što ja vas pitam da li znate u kojoj godini mi danas živimo? Ovo nije sigurno Orwellova '84. i da li za to što činite imate suglasnost premijera Oreškovića? Prije nego što odgovori uvaženi prvi potpredsjednik Vlade kolega Jovanović vi ste sada, ja vam nisam izrekao opomenu s oduzimanjem riječi na koju sam imao pravo, vi ste prekršili naš Poslovnik članak 240. kad ste usporedili neke državnike sa Staljinom. To je vrijeđanje tih državnika, konkretno predsjednika Turske Erdogana, konkretno predsjednika Orbana. Ja vas molim da ubuduće takve stvari ne slušamo u ovom Parlamentu. Izvolite odgovoriti uvaženi prvi potpredsjedniče. doista da li se vi sjećate prije 4 godine da ste u nekoliko dana smijenili 40 urednika na televiziji kad ste došli na tzv. vlast jel'. Dakle, ovaj govor možemo ga slobodno prebaciti u ono vrijeme prije 4 godine i upravo se uklapa. Mi želimo, ja kao gledatelj i pretplatnik želim da televizija bude javni servis, da bude servis građana da bude objektivna, da ne bude stranačka kao što je bila protekle 4 godine. Da ne bude stranački rekao bih instrumentalizirana, da ne bude stranački instrumentalizirana u predizborne svrhe kako je to bilo zadnje vrijeme. Prema tome, što se tiče staljinističkih metoda pa ove 4 godine ste demonstrirali kako to izgleda. Nemojte da idemo sad dalje to obrazlagati daleko i puno bismo mogli pričati. Prema tome, ja se ne petljam u uređivanje programa. Ja uopće ne znam, evo vi znate tko je smijenjen, ja ne znam tko je smijenjen. Očito pazite i bdijete nad tim. Ali kažem, prisjetite se vaših metoda od televizije, od policije na primjer, od policijskog USKOK-a itd., itd. Riječ staljinizam mislim da je primjerenija jednoj drugoj strukturi nama svakako ne. Prema tome mislim da ste vi u problemu, a ne mi. Hvala. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Pa gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, kada situaciji koja se događa na HRT-u pridodamo npr. pritisak na Vijeće za elektroničke medije, posebno na gospođu Mirjanu Rakić a istovremeno vašu podršku osuđenom dileru kokaina koji kokainom plaća razno razne usluge, kada tome dodamo pritisak na neprofitne medije, kada tome dodamo pritisak na sve novinare i pisce koji postavljaju neugodna pitanja i razmišljaju svojom glavom, kada dodamo pritisak na udruge civilnog društva ili prijetnje ravnateljima kazališta koji rade predstave koje se vama ne sviđaju, kada dodamo najavu cenzure udžbenika iz povijesti, kada dodamo vašu nepristojnu polemiku sa vašim ministrom Orepićem jasno je da se polako ali sigurno ostvaruju prijetnje iz vaše predizborne kampanje. O tome kako će se kritički o HDZ-u moći govoriti samo unutar 4 zida jer vi ste izjavili citiram: "Tko govori protiv HDZ-a protiv je hrvatskog naroda.". Jasno da se ostvaruju i prijetnje vašeg Dujomira Marasovića izrečena ovdje sa one strane sabornice da će kada HDZ dođe na vlast opet citiram pomesti i sve nepodobne sa HRT-a. Vi ste kreatori ovakvog stanja i upravo vi na ovaj način pokušavate uvesti Hrvatsku u totalitarni režim u kojoj vlast želi apsolutnu kontrolu nad medijima, nad represivnim aparatom, nad policijom i tajnim službama. Ali ponoviti ću još jednom, ne živimo u Orwellovoj '84., ovo je Hrvatska 2016. i za to što činite nemate mandat. Zato ako ste zaista potpredsjednik reformske Vlade uhvatite za ruku svog kolegu koji sjedi pored vas i s kojim cijeli dan pričate na mobitel pa građani negoduju i pokušajte mu pomoći da prestane izgubljeno lutati hodnicima Banskih dvora jer traži svoje izgubljene reforme. I ulovite se jedine reforme koju imate cjelovite kurikularne reforme da krene …/Govornik Hvala vam lijepa. Sljedeće pitanje je uvažene zastupnice Ljubica Maksimčuk. Dobroviću a tiče se cijeloga jednoga grada, svih ljudi koji žive u tom gradu. Osim što se u Slavonskome Brodu teško živi, teško se i diše a jedino što se mijenja s vremenom su obećanja i rokovi da će se ovaj problem početi rješavati. Stanje kvalitete zraka na širem području Slavonskoga Broda je izuzetno loše. Stanovništvo je svakoga dana izloženo onečišćenima iz zraka koje dolazi i susjedne rafinerije nafte zastarjelog tipa iz Bosanskoga Broda. Prema izmjerenim podacima kvaliteta zraka u 2015. godini je bila druge kategorije. lebdeće čestice, međutim povišene su koncentracije i dušikovog oksida, benzena kao i sumporovog dioksida. Problem postoji i kada je postrojenje u remontu jer kroz brojne difuzne ispuste nekontrolirano izlaze onečišćujuće stvari. Kako je rafinerija nafte u susjednoj državi Bosni i Hercegovini koja nije članica EU traži se rješavanje ove problematike na međunarodnoj razini. Šta se konkretno može učiniti na međunarodnoj razini kako bismo primorali nadležne u rafineriji ali i u Vladi Republike Srpske da se provodi modernizacija postrojenja i poštuju pravila u zaštiti okoliša kod rada takvih postrojenja. Poznato je da je i rafineriji istekla okolišna dozvola koju su imali a trebaju ishoditi novu sa naznačenim obvezama i rokovima. evo molim vas, do kuda je stigao sporazum Vlade RH i Bosne i Hercegovine o suradnji na području zaštite okoliša i održivog razvoja? I što je sa studijom pojedinih onečišćenja kvalitete zraka na području grada Slavonskoga Broda? Hvala. Odgovoriti će ministar zaštite okoliša i prirode uvaženi Slaven Dobrović. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Uvaženi saborski zastupnici i zastupnice. Dakle, ovo je doista složeno pitanje i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode se bavi tim problemom, dakle intenzivno. Spomenuli ste sporazum o zaštiti okoliša i održivom razvoju koji je već usuglašen dakle u prethodnoj administraciji, dakle između RH i Bosne i Hercegovine. Mi smo uputili poziv, odnosno prijedlog termina za potpisivanje budući da sada obje strane imaju mandat odnosno punomoć za potpisivanje, očekujemo odgovor i skoro potpisivanje. Smatramo da će i takav sporazum pomoći u rješavanju ovog međunarodnog problema. Drugi vid rada na rješavanju ovog problema je rad te naše Međudržavne komisije s kojom moram reći …/Govornik se ne razumije./… zadovoljni i mi smo poduzeli određene korake na analizi brojnih analitičkih podataka o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu. I uskoro ćemo imati jednu podrobniju analizu gdje ćemo utvrditi dakle na analitički način odgovornost rafinerije što će nam također vjerujemo pomoći. Smatramo da je to u interesu i naših građana u Slavonskom Brodu a isto tako i građana koji žive preko Save. Hvala lijepo. Hvala. Uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Evo hvala lijepa. Odgovorom sam zadovoljna ali ja isto tako molim da se u rješavanje ovog problema uključe ministar vanjskih poslova, ministar zdravlja jer građani Slavonskoga Broda su također po tom pitanju također građani drugoga reda. Znamo koliko ovaj problem utječe i na zdravlje naših građana. I svakako evo očekujemo da se pristupi što brže rješavanju ovoga problema. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeće pitanje postaviti će uvažena zastupnica Margareta Mađerić. Izvolite.

Svoje pitanje postavljam ministrici socijalne politike i mladih gospođi Juretić. Poštovana gospođo ministrice. Bez obzira što je za vrijeme bivše Vlade u vašem ministarstvu bivša ministrica utrošila preko 800 tisuća kuna po meni bespotrebno za obrazovanje i prilagodbu djelatnika iz socijalne skrbi za prilagodbu prema Obiteljskom zakonu koji je ukinut. Također je potrošeno i preko 7 milijuna kuna na Plan modernizacije sustava socijalne skrbi koji nikada nije saživio. Preko 10 milijuna kuna utrošeno je na konzultantske i vanjske usluge suradnika za pripremu i provedbu projekata koji su itekako stručno i kvalitetno mogli odraditi zaposlenici Ministarstva socijalne politike i mladih. Dok s druge strane iz sredstava EU gotovo da je povučen neznatan novac za djelatnosti u sustavu Socijalne skrbi. S obzirom da je očito i razvidno da se proračunski novac za vrijeme bivšeg mandata ministrice trošio netransparentno, nenamjenski, bahato i rastrošnički. Pitam vas gospođo ministrice, hoće li i da li će zbog toga morati doći do smanjenja socijalnih prava korisnika posebno onih kojima je pomoć danas najpotrebnija. Hvala. Odgovorit će ministrica gospođa Juretić. Izvolite. **Juretić, Bernardica** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici i kolege iz Vlade. Što se tiče samih korisnika sustava socijalne skrbi ponavljali smo već više puta i želim i ovim putem naglasiti da ne bih htjela da se zbunjuje hrvatska javnost sa konstantnim naglašavanjem ukidanjem nekih dosadašnjih možemo reći naknada ili olakšica koje su imali posebice ugroženi hrvatski građani. Naime radi se i mi smo obvezni napraviti konsolidaciju socijalnih naknada i svih ostalih naknada u osnivanju je radna skupina međuresorna koja će napraviti analizu svih dosadašnjih naknada kako bi se što pravednije mogli dodijeliti posebice skupinama koje su zaista ugrožene. Isto tako se često spominje ovih dana koliko uspijem pratiti u medijima ili smanjivanje ili ukidanje dječjeg doplatka pa bih htjela ovom prilikom i to naglasiti i zamoliti posebice medije da ne licitiraju nečim što još nije niti u najavama odnosno još nije niti donesena odluka. Dakle, mi smo dužni napraviti analizu svih naknada i pravedno ih rasporediti onima kojima je to i najpotrebnije. Što se tiče Europskih fondova činjenica je da oni nisu bili dobro iskorišteni. Ovih dana smo imali međuresorni sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Fondovi kreću, kreće i Europski socijalni fond i Fond za potrebne tako da u tijeku do kraja ovog mjeseca odnosno 5 mjeseca će biti i raspisani natječaj za Europske socijalne fondove.

da se novac trošio tamo gdje nije bilo potrebno. Pa unatoč i podatku da i u 2015.godini u vašem ministarstvu nije potrošeno 40 milijuna kuna koji su bili osigurani iz sredstava za sudjelovanje nacionalnog doprinosa u povlačenju europskih sredstva koja su se trebala utrošiti dakle u tom dijelu gdje je novac postojao i trebao se trošiti upravo tamo gdje je najpotrebnije, nije se trošio a rasipao se drugdje gdje se moglo itekako iz sustava ministarstva provoditi i projekte i pripremati ih i realizirati. Gospođo Juretić, posebno mi je zbog toga drago i sigurno sam da ćete upravo vi koji cijeli svoj život profesionalno pomažete onima kojima je najpotrebnije iduće četiri godine imati itekako razumijevanja za socijalno ugrožene ako naravno uzmemo u obzir da je nova hrvatska Vlada itekako socijalno osjetljiva i da će učiniti apsolutno sve kako bi zaštitila onima kojima je pomoć potrebna, socijalno ugrožene osobe s invaliditetom, naše stare i nemoćne. Zahvaljujem vam se na odgovoru i vjerujem da će u iduće 4 godine novac se trošiti tamo gdje je najpotrebnije. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, doktore Miro Kovač, pitanje je za vas. Nakon preuzimanja Ministarstva vanjskih poslova u vrlo kratkom vremenu podsjetili ste niz zemalja i uspostavili kontakt sa tamošnjim čelnicima. Među njima posebno podsjetili ste gotovo sve naše susjedne zemlje ali i dobar dio zemalja EU. Zanima Zanima me kako ocjenjujete te odnose s obzirom da smo u nedavnoj prošlosti imali mnogo problema i otvorenih pitanja. Zanima me kako će se Hrvatska pozicionirati o svom okruženju. Svjesni smo kako nastojite vodite politiku zdravih i odgovornih, korektnih dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Srbijom. U tom pogledu kako komentirate stanje pregovora Srbije sa EU i kakav je stav RH u vezi s tim? Hvala. Hvala. Odgovorit će ministar vanjskih poslova, uvaženi Miro Kovač. Izvolite. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine zastupniče Bilaveru točno je, ja sam u ovom kratkom razdoblju kao član Hrvatske vlade posjetio skoro sve susjedne zemlje, ostala je samo Republika Srbija. To ću napraviti nakon izbora u Srbiji kad se tamo formira nova Vlada u Srbiji. Rekao bih da smo u ovom kratkom razdoblju uspjeli promijeniti ozračje, ozračje je sada puno bolje. Problemi ostaju, normalno ne ide to preko noći, ali nema više verbalnih duela i nema vrijeđanja. Nitko iz Hrvatske vlade, predsjednik Vlade je tu, potpredsjednik Vlade je tu, nitko ne vrijeđa političare iz susjednih država. Znači mi smo ad rem kako bi rekli stari Latini, znači idemo se baviti stvarnim stvarima, a ne osobnim, ne ad hominem. Prema tome, u BiH smo napravili jedan iskorak. Uskoro ćemo imati zajedničku sjednicu Vlade Republike Hrvatske sa Vijećem ministara, potpisat ćemo Sporazum o europskom partnerstvu i snažno podržavamo Hrvate u BiH. Što se tiče Mađarske tu je gospodin ministar Orepić mi smo opet uspostavili željeznički promet jer on je prekinut za vrijeme jeseni, znači najesen prošle godine zbog verbalnih duela na razini Zagreb-Budimpešta. Toga više nema. Što se tiče Slovenije imamo arbitražni sporazum koji više nije na snazi za Republiku Hrvatsku ali imamo normalnu komunikaciju sa predsjednikom Vlade gospodinom Cerarom kolegom. Gospođa predsjednica je danas u Makedoniji sa kolegom Pahorom i gospodin predsjednik Sabora je tu sa kolegom iz Državnog zbora. Normalno komuniciramo, ja sam, moja malenkost sa gospodinom Što se tiče Crne Gore konstantna podrška, Hrvati su tamo i zastupljeni u državnoj vlasti što je vrlo pozitivno. I njih podržavamo na putu u članstvu u NATO-u. Italija, nakon 6 godina smo imali bilateralni posjet na razini ministra vanjskih poslova, gospodin Jandroković, znači zadnji posjet je bio 2010. godine, opet smo to napravili nakon 6 godina. Znači imamo jednu normalnu komunikaciju. Sad dolazimo do Srbije, naša Vlada želi sa Srbijom imati normalne, zdrave i kvalitetne odnose. Zato je potrebno da imamo jednu zdravu podlogu. Moramo neke stvari raščistiti. Meni je žao što u prethodnom razdoblju one bivše Vlade nismo uspjeli ukazati na one stvari koje su ključne u našim odnosima. Imamo neke zahtjeve koji su legitimni, mi ih formuliramo kao zemlju članicu EU, a to je važno za europeizaciju Srbije i za normalne odnose između susjeda. Tražimo da se ugradi u pregovarački okvir da Srbija u potpunosti surađuje sa Haškim sudom, to je princip vladavine prava. To je to famozno Poglavlje 23. Druga stvar, tražimo da se isto tako poštuje i implementira međudržavni Sporazum o zaštiti manjina. Hrvatska manjina u Srbiji nije zastupljena, a prema tom sporazumu mora biti zastupljena. Hrvatska je neovisno o tom sporazumu to implementirala i ima svoj Ustavni zakon. Srpska manjina je zastupljena u Hrvatskom saboru i ne ovisi o nekakvim koaliranjima je li netko u nekoj stranci, jel' neka stranka s nekim koalira. Ne, ona je zastupljena i mi očekujemo da to naprave i u Srbiji. To će biti, to sam rekao gospodinu Dačiću kad sam ga vidio u Amsterdamu, to će biti pravi znak da Srbija ne samo implementira međudržavne ugovore, poštuje vladavinu prava, izvršava međunarodne obveze nego da Srbija želi sa Hrvatskom partnerske odnose. I treća stvar, jasno da želimo da se ukine ili amendira taj zakon koji se zove Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih tijela u postupku za ratne zločine. Želimo da se s time prestane. Ne može biti Srbija policajac za cijelu bivšu Jugoslaviju, to nije prihvatljivo, to nije u skladu sa dobrosusjedskom politikom, to će se morati promijeniti. A mi ćemo sigurno Srbiju podržavati na putu u EU pod tim uvjetima. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Josip Bilaver. Poštovani ministre zahvaljujem vam se na odgovoru. Ja sam s vašim odgovorom izuzetno zadovoljan. Vjerujem da ćete i dalje nastaviti predano i odgovorno raditi i razvijati dobrosusjedske odnose ali i odnose sa ostalim zemljama i da ćete i dalje dobro pozicionirati Hrvatsku unutar međunarodne zajednice. Što se tiče Srbije nadam se da će Srbija ispuniti ove uvjete i da će znati prepoznati dobronamjernost naše politike te da će znati težiti uređenosti europskih zemalja posebno kada su u pitanju odnosi prema nacionalnim manjinama te vjerujem da im ovo neće biti prepreka nego upravo suprotno, odskočna daska. Hvala lijepa.

nedavno ste bili u Osijeku na nogometnoj utakmici naše reprezentacije i Izraela i čuli ste kako cijeli stadion kliče za dom spremni. Ako su vam rekli da je to stari hrvatski pozdrav lagali su vas. To je ustaški pozdrav. Prema tome, trebali ste reagirati, Ali to je samo jedan u nizu ustašluka koji nas kontinuirano prate. Dajete potporu vašem ministru kulture gospodinu Hasanbegoviću iako on istina nije kreator ali je glavni izvođač radova na promociji ustaštva odnosno na povijesnoj reviziji ustaštva. I ne samo to, još bi to čovjek mogao podnijeti, ali prvi potpredsjednik u vašoj Vladi gospodin Karamarko je zapravo politički mentor cijelog tog sramotnog projekta. E sad, da dođem na pitanje. Povodom učestalih prijepora po pitanju Jasenovca ali pod pritiskom međunarodne javnosti vi ste rekli, citiram: „Žao mi je što se ova prigoda koristi za politizaciju koja je neprimjerena i vodi do novih podjela u društvu. Sve to ne samo da vrijeđa žrtve i njihove obitelji već nanosi i veliku štetu Hrvatskoj“. Pitanje glasi, volio bih da objasnite ovu dvoznačnost u vašoj formulaciji, da precizirate zapravo na koga se odnosi ova pokuda, kritika? Da li na one koji promoviraju ustaštvo ili na one koji osuđuju ustaštvo odnosno ukazuju na opasnost oživljavanja ustaštva? Hvala.

kad sam imao prvu priliku, mislim da sam onda izložio vrlo jasno svoj stav i komunicirao. Ako se dobro svi sjećate

Ja sam protiv svakoga tko je totalitarani, tu su opet i fašisti i ustaše, komunisti. Bio sam na, evo kada je već riječ, u Osijeku, veleposlanica iz …/Govornik se ne razumije./… bila tu samnom, vrlo jasno ona zna moj stav i koji sam već godinama radio za jednu židovsku, izraelsku firmu, mislim da je svima jasan moj stav. I ovaj moj komentar u svezi podjela, ja se nadam i meni je žao da se u ovu našu Hrvatsku se dijelimo oko nekakve Ja mislim da bi Jasenovac trebao biti mjesto gdje se svi zajedno nađemo i posjetimo te žrtve jer svi znamo šta su tamo prošli. I ja se nadam da ćemo to i opet se vratimo na onaj prvi …/Govornik se pristup gdje ćemo zajedno ići naprijed, zajedno, a ne gdje ćemo naći koje i ne znam kakve načine gdje ćemo se opet podijeliti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Izvolite. Gospodine premijeru samo kratko. Naravno da nisam zadovoljan vašim odgovorom ali malo ću vam, što bi rekao gospodin Bandić 50% otpisati zato što ste iz Kanade pa možda baš dobro ne razumijete. To što vi govorite o vašoj firmi, to se stalno nameće kao jedno pitanje. Mi ne možemo razgovarati o mladima, o zapošljavanju, o reformama, o reformi ni R samo zato što vi zločesti iz oporbe provocirate stalnim povijesnim temama. Pa nije ljudi, nije meni do toga. Svaka osuda, svakog totalitarizma je jasna ali vi pod tom osudom zapravo krijete ono što je bitno a to je da jasno osudite ustaštvo. I onda zapravo činite zamjenu teza. Nama poturate ili barem meni se čini poturate ono što sami radite, što rade mangupi iz vaših redova. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeće pitanje je uvaženog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru pomorstva, prometa i infrastrukture gospodinu tutkoviću. Poštovani gospodine ministre, bivša Vlada kukuriku koalicije 2012. godine odustala je od izgradnje Pelješkog mosta a dio čelnika tada vladajuće koalicije taj je most nazivao iluzijom za budale. Osim što su odustali od gradnje Pelješkog mosta, raskinuli su i ugovor sa hrvatskim građevinskim konzorcijem koji je ugovor bio težak 2 milijarde kuna koliko je vrijedilo prema projektu i građevinskoj dozvoli izgradnja Pelješkog mosta. razumije./… lokalnih izbora 2013. godine tadašnja koalicija je donekle mijenjala svoj stav i tvrdi da bi gradila most ako to dozvoli Europska komisija. I u tom smislu su i poduzeli određene radnje ne bi li Europska komisija se usuglasila sa izgradnjom Pelješkog mosta. Ali vrlo brzo, premda nisu riješili potrebnu dokumentaciju najavljuju izgradnju Pelješkog mosta u ožujku 2015. godine. Kako se to nije dogodilo onda je ta gradnja prolongirana za rujan 2015. godine. Pa kako ni taj rok nije ispoštivan onda su najavili početak gradnje mosta u ožujku ove 2016. godine. Kako je sada mjesec travanj a ti radovi nisu započeli, ja vam postavljam pitanje. da li je za Pelješki most ishođena od strane bivše Vlade građevinska dozvolu koji je dokument pretpostavka početku gradnje Pelješkog mosta? B) da li je bivša Vlada aplicirala prema europskim fondovima zahtjev za ishođenjem sredstava za gradnju Pelješkog mosta kao što je to bilo najavljeno. I treće, najvažnije pitanje, gospodine ministre, prema stanju dokumentacije kojom raspolažu Hrvatske ceste, recite meni i svojoj hrvatskoj javnosti kada bi mogla započeti doista gradnja Pelješkog mosta prema novoj građevinskoj dozvoli. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovoriti će uvaženi ministar Oleg Butković. Izvolite. Hrvala lijepo poštovani zastupniče na vašem pitanju. Pelješki most, projekat svih projekata ove Vlade da ne govorim previše o prošlosti, vi ste rekli najvažnije stvari, ali evo Pelješki most je podijeljen u tri faze, izgradnja samoga mosta, pristup, prva faza, druga faza izgradnja pristupnih cesta i treća zaobilaznica Stona. U ovom trenutku napravljeni su svi preduvjeti da se može projekt prijaviti, tzv. veliki projekt Europskoj komisiji. On još uvijek nije prijavljen. Uvršten je u strateške dokumente što je bila baza za definiranje projekata za koje ćemo tražiti sufinanciranje od strane Europske komisije. Napravljena je studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi kao temelj za ocjenu od strane Europske komisije. I u tijeku je sada izrada prijavnog obrasca koji će sadržavati sve financijske i tehničke aspekte samog projekta. Ta aplikacija će negdje su svibnju mjesecu doći u Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture od strane Hrvatskih cesta. Izvršiti će se detaljan pregled a nakon toga ide u Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova kod kolege Tolušića koji, to je završni pregled. I negdje u lipnju mjesecu će i aplikacija odnosno prijava ići prema Briselu i biti će dalje u postupanju Brisela. Paralelno s time će Vlada RH negdje u lipnju mjesecu donijeti odluku o gradnji prve faze Pelješkoga mosta neovisno o tome odnosno da li smo dobili pozitivno svjetlo u što ne sumnjamo od strane Europske komisije čime će se stvoriti uvjeti da se može raspisati natječaj krajem lipnja za izvođenje prve faze odnosno Pelješkoga mosta. Prethodno moramo promijeniti Zakon o javnoj nabavi i taj cjelokupni postupak će trajati ako ne bude žalbi i ako bude sve u redu, što ja vjerujem da hoće do kraja 2016. godine što bi značilo da će gradnja u najboljim okolnostima početi kraj 2016. odnosno početkom 2017. godine. Naglašavam još jednom, to je projekat svih projekata i meni je drago da postoji konsenzus svih političkih stranaka neovisno o tome što se događalo u prošlosti i da Pelješki most više nije političko pitanje i nije predmet nadmudrivanja između političkih stranaka. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine ministre. Ja sam zadovoljan vašim odgovorom. Možemo konstatirati da smo 4 godine nepovratno izgubili, da smo poništili građevinsku dozvolu, važeću za koju kao što ste i sami rekli još uvijek za koji objekat još uvijek nije ishođena nova građevinska dozvola. Moram reći da s obzirom da moramo mijenjati jedan vrlo važan zakon a to je Zakon o javnoj nabavi da bi ta činjenica da taj zakon nismo prije promijenili a trebali smo ga promijeniti mogla doprinijeti daljnjem odugovlačenju početka izgradnje pelješkog mosta a s obzirom da je pelješki most u građevinskoj dozvoli podrazumijeva parcelu dugu 18 km koja podrazumijeva i sami most i pristupne ceste kopnene i s pelješke strane. Držim da će trebat prići izmjeni Zakona o gradnji kako bismo mogli doista za taj projekt ishoditi građevinsku dozvolu u o ovim rokovima koje ste vi rekli a to je kraj lipnja a to je 2016.godine kako bi onda stekli uvjete da možemo započeti gradnju mosta krajem ove ili početkom iduće godine iako tvrdim da su i to vrlo optimistični stavovi i da to podrazumijeva doista dobar, usklađen rad i Hrvatskih cesta, Hrvatske Vlade i nas ovdje u Hrvatskom saboru kako bismo taj rok ispoštivali. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje ide potpredsjedniku Vlade, gospodinu Boži Petrovu. Vi ste gospodine Petrov kao mlada politička zvijezda u usponu svojevremeno dali izjavu kako je došlo vrijeme za novu generaciju mladih, sposobnih i posve nekompromitiranih političara i to onih koji su čista obraza i koji svoja obećanja izvršavaju. Govorili ste o transparentnosti pri zapošljavanju u javnim tvrtkama pa između ostalog u ono vrijeme i u tvrtkama vašega grada. Međutim, danas vi ste na poziciji vlasti, potpredsjednik ste Vlade RH ali dešava se ali dešava se nažalost nešto sasvim drugo, nešto potpuno suprotno onome što ste vi govorili. Ja ću u općem kaosu koji se događao očito u vašoj Vladi vezano za razno razna imenovanja. Vjerujem da ste propustili jer mislim da bi sigurno spriječili da ste znali. Dogodilo se jedno imenovanje u Hrvatskim vodama o kojem smo mogli čitati prije tri dana čini mi se u Večernjem listu, koji se u tom svom napisu na cijeloj stranici poziva na izvore iz Svjetske banke odnosno zapisnik potpredsjedništva za integritet Svjetske banke, koji se inače bavi prijevarama kad se radi o projektima koji oni financiraju. Naime, to isto potpredsjedništvo Svjetske banke je svojevremeno uočilo nepravilnosti prilikom jednog natječaja i direktno je ustvari kroz to svoje izvješće optužilo gospođu koja je tada vodila taj projekt. Ona se zove Fani Bojanić i ona je u međuvremenu imenovana bez natječaja i to moram upozoriti netransparentno za zamjenicu direktora Hrvatskih voda. Znači u tom izvješću je nedvojbeno utvrđeno da je gospođa svojim utjecajem se neprikladno uplitala u rad Povjerenstva za izbor izvođača i da je dobio skuplji izvođač po njenom nalogu i zbog toga je RH bila oštećena za 130 tisuća eura. Naime, ta sredstva su morala biti vraćena odnosno Svjetska banka ih nije odobrila. Ono što ja vas želim pitati. Što ćete poduzeti? Naime, ja vjerujem da vi to niste znali a gospođa je u svojoj izjavi da je dobila podršku MOST-a za to imenovanje. Ja vjerujem da ćete vi kao odgovorna politička osoba temeljem svih onih obećanja koje ste dali ne samo svojim biračima nego u ovom slučaju kao potpredsjednik svim građanima RH poduzeti sve da se ubuduće ovakve stvari ne događaju a isto tako i da ovaj slučaj bude riješen na adekvatan način. Hvala lijepo. Ja vas samo želim upozoriti da me se slučajno ne bi kolega Petrina upozoravao da ste za više od minute prekoračili vrijeme. Hvala lijepo. Izvolite, uvaženi zamjenik potpredsjednika Vlade. Uvažene zastupnice. Meni je drago da se na ovakav način može komunicirati u Hrvatskom saboru. Znači, iza svega stojim i ono na što je MOST uvijek pazio ako ću sada gledati MOST kao dio Vlade, je upravo na taj dio kadroviranja ako to mogu tako reći, odnosno odabiranja kvalitetnih osoba na određene funkcije i mogu mogu i drugi ljudi koji su u Vladi uvijek potvrditi da smo se državi uvijek dva pravila. Nikada se ne smije dovesti u pitanje bilo kakva umiješanost u sumnjive, mutne poslove a nakon toga stručnost. Osim toga moje pravilo u životu je da nikada ljude ne sumnjičite odnosno da im ne sudite u trenutku dok nemate apsolutno sve dokaze. Naravno da treba preispitivati, naravno da je dobro preispitivati jer time ste uvijek na oprezu i zato zahvaljujem na ovome dijelu koji ste vi sada iznijeli. Isto tako, što se može napraviti ili što će se napraviti ako se na bilo kakav način pokaže da je ovo što ste vi iznijeli točno onda će nam trebati vrlo malo vremena, vrlo malo, mjereno u minutama da razriješimo stvar. Ali ja ne mogu koristiti prijeki sud ako su informacije dvojbene ono što ja imam informaciju o tom slučaju jest da je da je sprovođena istraga na temelju anonimne prijave i da USKOK ili DORH, sad ne znam točno tko je, na kraju nije potvrdio dokaze koji su navodno bili izrečeni u toj prijavi. Ako imate bolja saznanja od tih onda vas ja pozivam, vas ili taj neimenovani izvor iz Svjetske banke, ali iskreno govorim, da nam pruži bolje dokaze ne samo za ovaj slučaj nego za apsolutno svaki slučaj koji se zna i koji je sumnjiv i mi ćemo ga vrlo rado provesti se politika mora voditi drukčije i da u odnosu na to kako je bilo prije se stvari trebaju promijeniti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić, izvolite.

da smo mi odnosno da su Hrvatske vode odnosno da je Ministarstvo financija a to znaju i bivši ministri a zna vjerojatno i sadašnji ministar ustvari priznali krivnju kad je Svjetska banka odlučila povući ta sredstva upravo temeljem tog nalaza. Potrudite se, sigurno možete doći do tog nalaza, do tog izvješća koje je napravilo povjerenstvo koje je istraživalo slučaj. Znači, ako smo mi to priznali u tom trenutku onda gospođa koja je sad trenutno čini mi se samo pod istragom ali vi znate da ste i tad i svojevremeno imali stav da i oni za koje se sumnja, osnovano sumnja i nad kojima je istraga da nisu osobe koje treba imenovati na tako važna mjesta. Jer ja vas moram podsjetiti mjesto zamjenika direktora Hrvatskih voda je izuzetno važno mjesto. Mi ulazimo u onu fazu u kojoj ćemo morati povlačiti sredstva, velika sredstva, iz EU. Ako se ovakve greške ili ovakvi utjecaji budu ponavljali morat ćemo vraćati novce. I to ne ovako 130 tisuća eura nego puno, puno veće. Eto, jedno upozorenje i molba prema vama i prema ministru financija koji je isto u tom dijelu odgovoran jer nešto mora pokrenuti jer smo mi tu imali gubitak kao država

Poštovani potpredsjedniče Vlade u posljednje vrijeme svjedočimo probnim balonima iz Vlade u vezi načina uređivanja plaća u javnim službama i načina uređivanja radnih odnosa. Možemo čuti od strane ministrice uprave da se ukida stanka, a nakon toga da se ukida plaćanje te stanke a iz Vlade onda stiže demanti. Dok kod ministrice rada i mirovinskog sustava koja bi trebala se očitovati o ovome nemamo nikakvo očitovanje. Osim toga jučer smo svjedočili jednom nepripremljenom sastanku sa sindikatima oko sporazuma i postizanju dogovora oko povećanja plaća za 6% i taj sastanak je nažalost propao bez da se postigao bilo kakav sporazum. Svjedočimo totalnoj bezidejnosti Vlade na koji način i s kojim argumentima bi trebalo razgovarati sa sindikatima u cilju postizanja dogovora o primjeni ovog sporazuma. Također, napominjem i upozoravam da istječu kolektivni ugovori za javne i državne službe, da će ministar Marić morati isplatiti regres ove godine jer on više nije izuzet iz temeljnog kolektivnog ugovora, da će se morati isplatiti božićnice. Sve su to stvari koje bi trebala ova Vlada dogovoriti sa sindikatima jer posljedica toga je da javne i državne službe ostanu bez kolektivnog ugovora ili da imamo socijalne nemire što nije dobro niti za poslovnu klimu ali nije dobro ni za sve građane Republike Hrvatske. Stoga vas pitam, vas koji imate najveću i jedinu političku moć u ovoj Vladi hoće li ova Vlada smanjivati plaće zaposlenima u javnoj i državnoj upravi? Odgovorit će prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko, izvolite. **Karamarko, Tomislav (HDZ)** Ma da dosta kompleksno pitanje. Ovako što se tiče sindikata, nisam bio na tom sastanku, nisam zadužen u ovom momentu za to ali naravno mogu odgovoriti. Jedina formula jest razgovarati, razgovarati, razgovarati. Sindikati svakako shvaćaju u kakvoj se situaciji nalazi država. Mi sebi ne možemo dopustiti rekao bih luksuz nekomunikacije jel'. Nažalost, u vrijeme vaše Vlade čelnik vaše Vlade je primio sindikaliste dva ili tri puta u 4 godine. To se sad nama jednostavno ne može dogoditi. Prema tome, morat ćemo razgovarati i svi jednako na isti način podnijeti odgovornost za ono što se događa. I poslodavci i sindikati i u svakom slučaju i mi. Što se tiče radnog slučaju i mi. Što se tiče radnog vremena nema ni riječi o porastu odnosno povećanju broja sati u radnom danu. A isto tako što se tiče plaća u javnom sektoru mislim da smo pričali o nekakvom eventualnom povećanju ali naravno da ćemo biti puno pametniji u drugom dijelu godine. Hvala. Uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Poštovani potpredsjedniče pa iz ovoga što ste mi odgovorili jasno može se zaključiti da Vlada baš i nema ideju na koji način će razriješiti ovu situaciju i da su ovo samo prazne floskule i zavaravanje građanstva. Mislim da niste iskreno odgovorili na ovo pitanje da neće padati plaće u javnom i državnom sektoru jer ste već najavili u Zakonu o plaćama da ćete izjednačavati plaće u sektoru, a to znači da ćete izjednačavanjem plaća smanjivati plaće u javnoj i državnoj službi. Čak da se i Vlada dogovori sa sindikatima oko sporazuma za očekivati je da će taj sporazum trajati do onog trenutka dok se ne usvoji Zakon o plaćama jer će ga tim zakonom Vlada jednostavno ukinuti. To puno govori da ova Vlada nema viziju na koji način riješiti pitanje sporazuma, da nema strategiju niti ljude koji bi znali provesti promjene koje su nužne u ovoj državi. To je ono što zabrinjava sve građane RH. Evo ovdje Evo ovdje u Saboru ako ne znate ostavili smo vam potpredsjedniče akcijski plan kako učiniti, što Vlada treba učiniti za sam sam sustav plaća pa molim da se taj akcijski plan koji je usuglašen sa Europskom komisijom provede, da ne otkrivate novu vodu, da ne idete u zabludama. I da konačno budete Vlada građana RH a ne Vlada kapitala i poslodavaca. Sljedeće pitanje je ono uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Moje pitanje je za potpredsjednika Vlade gospodina Tomislava Karamarka. Prvo, gospodine Karamarko, jedan dobronamjerni savjet, iako ste povjesničar, nemojte previše molim vas više u budućnosti '41. i '45. Okrenimo se svi zajedno gospodarstvu i poslu, radimo nešto, predlažimo nešto i napravimo nešto za naše građane. S druge strane vidjeli ste prognoze MMF-a koji govori da će gospodarski rast u 2016. godini biti 1,9%, to je rezultat Vlade Zorana Milanovića i to su oni trendovi koje smo mi u 4 godine pokrenuli. Nažalost vi nemate tu ambiciju, vaši planovi su na istoj toj razini i za naredne 3 godine. Znači rast od 2% koji je sada vi planirate ostvariti i u 2017. i '18. i '19. Nema ambicija i nema ubrzanja gospodarskog rasta a onda nema ni novih radnih mjesta ni zapošljavanja. Podsjetiti ću vas na vaš plan 5+. Znači imali ste u predizbornoj kampanji 5+ plan koji govori o gospodarskom rastu, o zapošljavanju, zapošljavanju, pravnoj stabilnosti i šta smo imali, društvo, demografija, obrazovanje i pravednost. Znači to su bile osnovne vaše temeljne postavke u kampanji. Od toga je najvažniji gospodarski rast. Najavili ste da ćemo imati značajan gospodarski rast, nažalost sada nemamo niti poticaja, po prvi puta nakon 4 godine mali i srednji poduzetnici nemaju poduzetnički impuls, zaustavljeni su fondovi EU i ne rasterećuje se gospodarstvo parafiskalnih nameta. Moje pitanje je kada ćete konačno početi rasterećivati hrvatskog gospodarstvo, kada ćete omogućiti poduzetnicima dobrovoljno članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori nakon što ste tamo napravili red HDZ-ovaca, red bivših špijuna, pa onda opet red HDZ-ovaca? Kada ćete osloboditi

govorim o obrtništvu itd.. Kako ćemo rasteretiti gospodarstvo? Naravno sprema se paket, novi porezni paket. Porezne mjere moraju biti stimulativne a ne destimulativne kakve su bile i kakve jesu nažalost još uvijek dok ih nismo promijenili. Prema tome, porezni obveznik mora biti rasterećen brojnih poreza i neporeznih nameta. Mora imati široku poreznu bazu i zato moramo rasteretiti ljude. To je sigurno dobar ulaz u to što zovete, razvoj poduzetništva, obrta. Naravno otvoriti ćemo i putove investicija. To se sada već događa. Već sada možemo govoriti o 300 milijuna ovih 2 mjeseca investicija. 300 milijuna eura koji su realni. Prema tome mi već radimo. Programi koje ste vi imali nisu dali nikakvu progresiju. Oni su se sveli, dakle bio je to onaj program 21, ako se ne varam, sveli samo na floskule i na mrtvo slovo na papiru. Ostavili ste 100 milijardi novog duga. I taj umjetni rast koji ste imali bio je baziran upravo na tom novom zaduživanju. tome, sada vi pitate ovu Vladu nakon 2 mjeseca što je u funkciji kada mi nešto namjeravamo. Mi smo već krenuli, mi smo već krenuli i mi ćemo sigurno uspjeti u tome. Hvala (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Problem je u tome što se ne dešava ništa. Vi sada govorite o tome da ste nešto pokrenuli, ali što? Nema niti jednog zakona. I investicije, ja ne vidim da se išta radi. Europski fondovi, jedino šta vidim da su fondovi za male i srednje poduzetnike zaustavljeni. Obustavljen je natječaj prije 10-ak dana, to je ono što ja vidim. Nema, govorite umjetan rast, pa 2% gospodarskog rasta smo ostvarili nakon što smo zatekli Hrvatsku na -2. To je kao da sada vi kažete To je kao da sada vi kažete a gospodin Šuker vam izračuna kao što je izračunao Sanaderu 2008. godine, da ćete 2019. imati rast od 6%. Ali vi to ne govorite, vi govorite da će biti rast 2%, da ćete se zamrznuti u poziciju koju ste naslijedili. Pa dajte malo ambicioznosti, pokažite to malo.

da oni i dalje stotine milijuna poduzetničkih kuna svake godine uzimaju a od toga nikakve koristi za poduzetnike nema. Nikakve, osim što se tamo smjestio vaš jedan stranački kolega iz Vinkovaca i još nekoliko stranačkih kolega i oni sada kao predstavljaju hrvatsko gospodarstvo. Želimo omogućiti ljudima da imaju pravo odabrati da li žele ili ne žele biti članovi HGK. I sa druge strane, nemojte pričati, molim vas, počnite nešto raditi. Nemamo vremena za čekanje i ovaj rast od 2% otići će u suprotnom smjeru kako ste vi krenuli. I nemojte više pričati o stotinama milijardi jer je kampanja završila, vaš posao je da predlažete. A predložili niste još uvijek ništa.

Svoje pitanje postavio bih ministru poduzetništva i obrta gospodinu Darku Horvatu. Poštovani gospodine ministre, eto i danas na ovom aktualnom satu nažalost opet smo svjedoci različitih politikantskih tema koje ničemu ne koriste, razvoju hrvatskog društva u cijelosti, velikim dijelom u tom tonu bilo je obojeno i pitanje mojeg prethodnika, vašeg prethodnika ministra bivšeg gospodina Gordana Marasa. Vaše ministarstvo trebalo bi biti jedan od nositelja od onih politika i onih strategija razvoja koje su prije svega usmjerene prema onom segmentu našega društva koje po meni vjerujem i po svima nama temelj ozbiljnog razvoja svake civilizirane razvijene države danas u Europi i u svijetu a to su mali i srednji poduzetnici i obrtnici. Gospodine ministre jedno od prvih saznanja prilikom vašeg preuzimanja Ministarstva poduzetništva i obrtništva bio je ozbiljan naslijeđeni dug ministarstva po raznim stavkama. Dosta su pričali o tome i mediji. Moje pitanje vama jest konkretno. Možete li točno reći o kakvoj se strukturi duga radi te o kojoj mjeri je taj dug opteretio planiranje vašeg proračuna u tekućoj godini. Kako ga planirate pokriti obzirom na potrebna smanjenje proračuna u zadane okvire u svim ministarstvima. Naravno u slijedu navedenog koje su po vama i po vašem ministarstvu ključne mjere, ključne novine i poticaji koje mislite ponuditi tisućama naših poduzetnika i obrtnika o čijem radu prije svega prethodno ovisi uspjeh naše Domovine pa i svake Vlade pa i aktualne. Hvala vam lijepa. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Horvat. **Horvat, saborski zastupnice. Pa da, kada napravite primopredaju i kada na toj primopredaji bude sve sjajno i bajno a onda krenete konstruirati proračun i nakon 10-tak dana dobijete spoznaju da je 25% vašeg proračuna već u nekim obvezama koje vi morate sanirati i podmiriti onda dolazite u problem. Ali ja sam već nekoliko puta i medijima i pred saborskim zastupnicima rekao i obećao da ćemo mi pronaći tokom ove godine a za neke projekte smo već pronašli nove izvore financiranja koji neće biti državni proračun. Slušali smo danas ovdje priču kako neće biti poduzetničkog impulsa, da u toj mjeri i na takav način poduzetničkog impulsa neće biti jer će se poticajne mjere i već su se osmislile na jedan potpuno drugačiji način. Mi ćemo sredstva državnoga proračuna iskoristiti i za neke druge namjere a svjesni činjenice da imamo jako veliki potencijal u strukturnim fondovima, prilagodit ćemo zajednička nacionalna pravila i to je ključni razlog zbog čega smo natječaje strukturnih fondova zaustavili. Dakle, rekonstrukcijom tih pravila hrvatskim ćemo poduzetnicima i onim malim i onim srednjim omogućiti daleko liberalniji pristup do sredstava strukturnih fondova u želji da tokom ove godine umjesto prošlogodišnje 52 u ovoj godini imamo bar 520 aplikacija i umjesto skromnih 8 ugovora ove godine imamo barem 80-tak takvih ugovora. Činjenično stanje je da smo u prošloj godini potpisivali razno razne obveze a onda ušli u jedno predizborno vrijeme gdje smo stali plaćati te obveze pa je tako po jednom od zakona po kojima se potiču investicije stvorena a nepodmirena obveza na razini desetak milijuna kuna, određene potvrde ostale su nepotpisane jer se tadašnja vlast nalazila u kampanji i jednostavno je zaboravila na potrebe Hrvatskih obrtnika i poduzetnika. Dakle, mi ćemo u ovaj petak sa kolegama koji su stekli, kolegama poduzetnicima koji su stekli ta prava ispotpisivati dodatnih 10-tak milijuna kuna poticajnih mjera a evo već smo sada pronašli novi izvor financiranja kroz koji ćemo kroz taj program u ovoj godini subvencionirati sa gotovo 40-tak milijuna kuna investicije. U ovom trenutku na Ministarstvu poduzetništva nalazi se po toj mjeri 341 aplikacija u ovih zadnjih možda 2 mjeseca 91 je obrađena i spremna za potpis potvrda uz suglasnost Ministarstva financija. Te će potvrde tako se zovu, producirati investicije negdje na razini 3 milijardi kuna i temeljem obveze koje su hrvatski poduzetnici a koji će postati korisnici tih mjera preuzeli donijet će nam novih negdje oko 6 tisuća i 700 radnih mjesta. Rekao sam sredstva EU fondova daleko će postati pristupačnija onoga trenutka kada se evo za 14 dana raspišu natječaji po nekim novim pravilima gdje više neće biti potrebe provoditi sustav javne nabave, gdje više neće biti financijskih instrumenata i opterećenja hrvatskog poduzetnika u trenutku podnošenja aplikacije nego tek u onom trenutku podnošenja uvjeti za potpisivanje ugovora i ova široka lepeza ili široki vremenski ciklus u 6 faza svest ćemo na samo 3 i u 90 dana sprovesti poduzetnika od faze aplikacije do ugovaranja. To je jedna nova filozofija u poticanju hrvatskog poduzetništva čiji izvor neće biti Državni proračun nego isključivo i gotovo 100% sredstva strukturnih fondova. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Žarko Tušek. Zahvaljujem na odgovoru. Mogu reći da sam zadovoljan odgovorom iako sam upoznat sa većinom mjera i strategija koje vaše ministarstvo namjerava provoditi u vremenu koje je pred nama. Vjerujem da ćete biti sigurno uspješniji od vašeg prethodnika koji eto 2014. godine je imao izvršenje proračuna od 50% i koji se slavodobitno hvalisao svojim ponosnim i velebnim posjetima … iz kojih je u Hrvatsku došao koliko ja znam barem 5 milijardi eura novih investicija. Molim vas samo da u svim strategijama i u svim mjerama koje su pred vama uvažite sve realnosti hrvatskog poduzetništva i hrvatskog gospodarstva i da se mjere iz strategije ne prilagođavaju samo onima koji su a priori uspješni nego i onima kojima je teško. I da se specifično pogleda svaka grana gospodarstva, koje su njezine realne potrebe. Da se u tom kontekstu svima pokuša na neki način pomoći. I onim najmanjima, i onima srednjima i onima nešto većima. I onima koji su uspješni i koji su izvoznici i onima koji su okrenuti hrvatskom tržištu i kojima je malo na neki način teže. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje je uvaženog zastupnika Siniše Varge, izvolite. mikrofon, vaši ministri su najavili pet mjera vezano za reforme zdravstva tzv. reforme. Prvo poskupljenje dopunskog osiguranja 19 kuna, povećanje limita za gotovo 50% za 1000 kuna, uvođenje nameta od 150 kn za dolazak na Hitnu, naplata nadstandardnih usluga, olakšanje odvojenog rada liječnika de facto preusmjeravanje liječnika prema privatnim praksama te ono što je nedavno bilo i ukidanje sanacije bolnica. I pitanje koje se nameće je da li se smatra da su najsiromašniji slojevi građana zaslužni i potrebni biti ti koji su nositelji reforme zdravstva, financijske konsolidacije sustava. Danas ste na Hrvatskom radiju govorili i spominjali ponovno vaše predizborno obećanje o dolini suza. Rekli ste da dolinu suza neće osjetiti najsiromašniji slojevi, a vidimo kroz ove mjere da baš su oni ti koji će biti najviše dotaknuti sa mjerama koje se uvode u zdravstvu. Ili ako ovo nije mjera za poboljšavanje sustava zdravstva na uštrb najsiromašnijih slojeva stanovništva da li je ovo mjera za konačno privatizaciju zdravstva koju ste također najavljivali i surađivali sa fantomskim slovačkim institutima? Hvala Hvala. Odgovorit će prvi potpredsjednik Vlade. **Karamarko, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo na pitanju. Sve ove mjere uštede zapravo su na neki način da pokušamo zaustaviti daljnja zaduživanja. Vi znate za koliko ste nas zadužili vi i koliki su danas ti dugovi jel'. Prema tome, svim ovim mjerama neće biti pogođeni oni najsiromašniji. Primjer dopunskog, dakle svi oni koji imaju prosjek ispod 1500 kn po članu obitelji oslobođeni Onda razmislimo tko je pogođen zapravo takvim mjerama. Sigurno ne najsiromašniji. Prema tome, vi ćete puno bolje od mene znati u kojem smjeru ste krenuli i gdje ste zapravo pogriješili. Činjenica jest da zdravstvo rekao bih uvjetno guta previše, to je negdje oko 24 milijarde ako se ne varam. Moramo jednostavno smanjiti troškove. Moramo biti solidarni. I ponavljam još jednom bit ćemo solidarni sa onima koji su potrebiti i sigurno neće biti pogođeni ovim mjerama koje ste nabrojali. Hvala.

Nisam zadovoljan sa odgovorom, molio bih pisani odgovor. Naime, radi se o tome da hrvatski građani već kroz opće poreze i financiraju edukaciju liječnika, financiraju njihove specijalizacije, plaćaju osnovno zdravstveno osiguranje kroz doprinose, plaćaju redovito. Čuli smo već više puta da je naplata dopunskog osiguranja u visokim postocima u državnom osiguravatelju HZZO-u preko 80%, blizu 90%. još plaćaju oni koji mogu i odlaze kod privatnika gdje plaćaju. I pitanje je što onda ostaje od javnog zdravstvenog sektora da povećanje limita same naplate participacije, povećanje cijene dopunskog i preusmjeravanje liječnika prema privatnom sektoru kroz dopunski rad liječnika sve skupa govori u prilog namjere o privatizaciji zdravstva i de facto da ono što će ostati od javnog sektora će biti ubožnice rezervirane za one koji si ne mogu priuštiti naš hrvatski zdravstveni sustav koji je naš ponos i dika. Od 14. svibnja 1922. godine u kontinuitetu imamo javni solidarni sustav zdravstva do ove Vlade kroz mjere doline suza to kani ukinuti. To smatramo da je na svima nama dužnost da se to spriječi. Nadamo se da do toga nećemo doći i da će Vlada od ovih mjera Ostavili smo 8 reformskih mjera potvrđenih od strane Europske komisije kao dobre. Niti jedna od njih ne ide na uštrb građana. Predlažem Vladi i ministrima da provode te reforme i da hrvatski zdravstveni sustav očuvaju ovakvim kakav je. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi Predrag Matić, izvolite. **Matić, Predrag Fred (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi članovi Hrvatske vlade, kolegice i kolege svoje pitanje upućujem ministru branitelja gospodinu Tomi Medvedu. Naime, nakon višetjedne drame, komedije, tragikomedije i sapunice dobili smo novog ministra branitelja i osobno mislim da je to dobar izbor i da je mogao biti i na početku, moglo se izbjeći štošta što se događalo. Ali to su bile vaše slatke brige. Htio sam čak i ovo pitanje postaviti prvom potpredsjedniku Vlade međutim nemam, stvarno nemam strpljenja i nemam živaca slušati kada bi mi počeo objašnjavati da je 860 milijuna kuna za branitelje više nego 916 koliko je bilo protekle godine kada su hrvatski branitelji nakon što je Ministarstvo branitelja jedino dobilo povećanje proračuna za 20 milijuna kuna imali, prosvjednici su imali svoje redovne izvanredne tiskovne konferencije i prosvjedovali protiv toga povećanja. Sada kada su dobili 56 milijuna kuna manje jednostavno se ne javljaju. To govori o njihovoj dosljednosti. Gospodine ministre obećali ste u svom programu vratiti braniteljima čast i dostojanstvo i napraviti novi Zakon o braniteljima. Čast i dostojanstvo, pogledao sam malo na internetu i sam sam se koristio tim izrazom to je ustvari hrvatska riječ dostojanstvo je riječ za čast, dakle radi se o istoznačnici. I čast, stara narodna mudrost kaže nitko je ne može nikome oduzeti niti dati, čast je dar samog čovjeka samom sebi. Ali ostaje nam Zakon o pravima hrvatskih branitelja. Dakle, dok sam ja bio ministar prosvjednici iz šatora donijeli su mi ovaj prijedlog čija samo prva stranica košta nekoliko milijardi kuna. Tu je izjednačavanje statusa pripadnika HVO-a sa statusom HV-a. Dakle, ono sve o čemu smo govorili. Ja se nadam da će branitelji imajući razumijevanja da ovo više nije nenarodna, komunistička, četnička, projugoslavenska vlast nego je narodna prava vlast imati razumijevanja i smanjiti bar svoje prohtjeve za 10 puta ali to znači opet da milijardu kuna, milijardu i pol kuna trebaju premijer i ministar financija osigurati i nadam se da ovo slušaju i vaš odgovor da će slušati pažljivo da im se ne bi povisio tlak. Hvala Hvala lijepo. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Medved. Ja bih inače isto zamolio kolege, ovo, vi ste zapravo kolega Matić uvrijedili svoje kolege sa ovom pričom o četničkoj vlasti. To je … Oprostite ja se ne sjećam da je ikad itko ovdje u ovoj sali a pogotovo sa ovoga mjesta to rekao. ne čuje./… Molim vas ne vrijeđajte kolege. Evo izvolite kolega Medved. Izvolite. **Medved, Tomo (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospode i gospodo zastupnici. Gospodine zastupniče Matiću, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Vama je poznato kako zatečeno stanje u Ministarstvu hrvatskih branitelja zahtjeva cjeloviti pristup. I kroz takav pristup rješavanje nagomilanih problema. Ja ne znam kakve materijale vi imate. Ono što je u ministarstvu započeto jest, za početak, uspostavili smo kvalitetan dijalog i suradnju sa hrvatskim hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata kao osnovni preduvjet za daljnji rad. Mi smo započeli sa izradom jedinstvenog zakona o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata a on podrazumijeva vraćanje niza disperziranih prava iz drugih ministarstava u taj jedinstveni zakon. Ono što smo također započeli jest osmišljavanje cjelovitog modela očuvanja i zaštite zdravlja. Dakle vama je poznato i vjerujem ovom cijenjenom Domu koliki broj hrvatskih branitelja umire preranom smrću. Znam da je ranije bilo određenih parcijalnih rješenja za koje smatramo da nisu na odgovarajući način riješila ovo pitanje. Sljedeće pitanje koje također smatramo vrlo značajnim i za koje smo započeli rad je pronalaženje učinkovitog modela stambenog zbrinjavanja. Ali ono što je važno jest stvaranje osjećaja sigurnosti ove ranjive populacije hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata i što kroz svakodnevni rad ministarstvo a i kroz kvalitetnu uspostavljenu odgovarajuću međuresornu suradnju s drugim ministarstvima činimo svakodnevno. Što se tiče konkretnog vašeg pitanja u svezi proračuna, da on jest umanjen u odnosu na plan ali je on uvećan za 34 milijuna kuna u odnosu na realizaciju proračuna iz 2015. godine i kao takav garantira realizaciju svih naših planiranih aktivnosti. Hvala lijepa. I vjerujte ako itko u ovom Domu a i u cijeloj Hrvatskoj ima razumijevanje za posao koji ćete vi raditi i nastaviti raditi budite sigurni da sam to ja. Međutim, ono što sam ja htio dobiti od vas i ja ovdje tvrdim odgovorno pred cijelim Saborom i pred hrvatskom javnošću da novog zakona neće biti. Jer proračun od 850 milijuna nategnut je kao praćka i taman je za zadovoljavanje potreba hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u onom obujmu i onom zakonu kakav je. Pokazao sam ovo da košta 14 dodatnih milijardi na 6 milijardi koje se inače odvajaju za hrvatske branitelje. I samo jedan list ovdje košta nekoliko milijardi koji je bio u prijedlogu. Kažem možda će kod vas to smanjiti i 10-ak puta. Jedino što možete staviti u zakon je prijedlog koji je neki dan stigao od splitskih HOS-ovaca da pozdrav za dom spremni stavite u zakon. On ne košta ništa ali će nas skupo stajati. Vidjeli ste i sami da zahvaljujući amerikancima koji su došli i šteta što čovjek nije došao godinu dana prije jer vidimo da ono bez pridržajno ponašanje koje je bilo u Jasenovcu od prošle godine pojašnjenje da se radilo o zaigranim i nestašnim redarima u kulturno umjetničkom društvu Jasenovac ove godine je pretvoreno u ustaše i zločince. Žao mi je što prvi potpredsjednik Vlade još uvijek nije uspio savladati i prebaciti preko usta riječ ustaše. Ali to nije vaš problem i ne odnosi se na vas ovdje. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje je uvaženog zastupnika Antuna Vidakovića. Zahvaljujem predsjedniče. Moje pitanje je, biti će upućeno ministru pravosuđa Anti Šprlji. Poštovani ministre, evo ja ću malo sa ovih političkih tema skrenuti na vrlo konkretne, mogu reći skoro, samo geodetske. Kada sam razmišljao kako postaviti pitanje odlučio sam se za konkretno geodetsko. Ali slušajući ova silna pitanja sada mi je žao što nije bilo političko. Ali da nastavim. Komunicirajući naš predizborni program tijekom predizborne kampanje prošle obećali smo, naš 14-orica sa 14-tero, bolje rečeno VI. izborne jedinice, obećali smo promjene u Hrvatskoj. Promjene, kako svjetonazorske ali tako i ekonomske. Više su nas slušali kada bi govorili o ekonomiji. Zato se slažemo svi skupa i mi i vi da su Hrvatskoj potrebne reforme, korijenite reforme kako bi se Hrvatska pokrenula, kako bi u Hrvatskoj pokrenuli investicijski ciklus. To je jedina nada za Hrvatsku. međutim, kako smo mi po mom skromnom mišljenju visoko pre regulirana država. Investitori i oni koji se pojave nailaze na silne prepreke,

Koje je pitanje kolega Vidakoviću, premašili ste vrijeme, a pitanja nema./… postignu onu vrijednost koju smo vidjeli i u Sali kad je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović bila.. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Šprlje. Hvala poštovani zastupniče. Ministarstvo pravosuđa predviđa jedan set mjera … na ubrzanje obnova ili osnivanja zemljišnih knjiga. Ta pitanja su dosta bila zanemarena u zadnje vrijeme. Mi znamo da su većina naših zemljišnih knjiga ubiti iz doba Austro-Ugarske klase, zadnja u biti država koja se brinula o zemljišnim knjigama. Do sada su problemi u obnovama i u osnivanjima zemljišnih knjiga bili uglavnom ili financijske ili kadrovske naravi. Zbog toga postojeću zakonsku regulativu moramo promijeniti i u izmjenama u izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama iz zakona koji će regulirati se obnova i osnivanja zemljišnih knjiga predviđamo puno jednostavnije, operativnije i lakše obnove i osnivanje. U tom postupku geodeti i pravnici i obučene osobe moraju raditi zajedno. Bez toga nema napretka i moraju biti usmjereni ka tome cilju. Do kraja godine će biti gotov i pravni i organizacijski okvir takvih postupanja i plan na koji način će se to raditi. možda ona jedna od reformi koja će stvarno biti jedna od najbitnijih reformi u državi. Nove izmjene su uvijek i skupe i dosada su bile složene ali nastojat ćemo ih i pojeftiniti i pojednostavniti da se operativni timovi koji budu radili takve stvari da to odmah rade a ne da se vrši izmjera pa da se vrši priprema pa da se pita da li geodetska uprava pa da li pravosuđe imaju dovoljno novca ili kadrova za tako nešto. Mi ćemo dio kadrova osloboditi za te stvari jer će to biti jedan od prioriteta Ministarstva pravosuđa. To će biti jedan od načina na koji ćemo se suočiti s tim problemom. Između ostalog i one reforme kroz digitalizaciju i zemljišnih knjiga i izdavanja zemljišno knjižnih izvadaka i predaje zemljišno knjižnih prijedloga će se stvoriti prostor za nove kadrove u Ministarstvu pravosuđa i na sudovima koji će se moći angažirati u tom postupku. Hvala. Sad ću završiti ono što nisam uspio reći. Od ovih 166 izmjera neke su gotove već 10 godina. One koštaju pola milijarde kuna što plaća država i lokalna samouprava. To se nikako ne može vratiti ono što se kaže bdw. to mora biti upravo ovako kako ste vi rekli i stoga predlažem zaista ono što je konačno proizašlo iz naše naše HDZ-ovog Odbora za prostorno planiranje i graditeljstvo o ideji stvaranja jednog geografskog informacijskog sustava jer to su sustavi kojima se kvalitetno i moderno upravlja ali brzo i efikasno kako bi svaki investitor mogao u što kraćem roku riješiti. Tu imamo silnih problema pa je dobro što imam još vremena reći. Nedopustivo je da mi sada imamo 4 baze podataka koje upravljaju prostorom, koje međusobno ne komuniciraju. One su skupe, one su preskupe, one su neefikasne i nekvalitetne usuđujem se to reći. Stoga gospodine minsitre, nastavite tako. Odredimo bar smjer u kom želimo ići u upravljanju prostorom, zato Hrvatska ima potencijala, ima strašno kvalitetnih ljudi i znamo kako se to treba napraviti. Hvala. Hvala. Sljedeće pitanje je uvaženog zastupnika Željka Glasnovića. Izvolite. **Glasnović, Željko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Sabora, predsjednice Vlade. Pitanje je za gospodina Šprlju, Pravosuđe, ministra vezano za modernizaciju pravosuđa. Znamo da je grana hrvatskog društva. Prije 5 godina smo imali 900 tisuća neriješenih predmeta, neki traju 10 godina a ja mislim da se može to ubrzati, noćni sudovi, da mogu možda raditi službenici suda, uručivati naloge ne samo prekršajni sudovi da rade noć itd. Ali pitanje je drugo, vezano isto pitanje a to je rezolucija Vijeća Europe 1906. koje se bavi otklanjanjem ostavštinom a bivšeg sustava. To se najviše odnosi, ovisi o pravosuđu jer ne mogu sjediti u Vrhovnom sudu, Ustavni je sad u mirovini itd. Ljudi koje su osuđivali, ljudi 4i pol godine što ste čitali novine. Spomenuo bih još jednu stvar, kad govorimo o pravosuđu nikad to nisam čuo od naših vrelih gospodina i gospođe iz oporbe da imamo 2 milijuna ha zemljišta koji su oduzeti 47-e godine Hrvatima. Da ne govorim gradi se na tuđem zemljištu danas. Mene zovu ljudi izvana, grade se kuće, hoteli, od Crikvenica starački domovi itd. na tuđem zemljištu. Kakva je to država. Kad ćemo mi početi provoditi tu rezoluciju? Ne samo tu nego 1481. A za ove ljude koji ne mogu promijeniti svoj mentalni sklop, koji su fosilizirani kao ona koki, koka ona bijela afrička papiga od maršala, ja bih predložio da im mi svi platimo jednosmjernu kartu u Eritreju, Pjong jang ili Venezuelu, tamo bi im bolje bilo svima. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Šprlje. **Šprlje, Ante** Glede modernizacije pravosuđa niz je zakona i mjera u pripremi. Ja mogu istaknuti i reći da sada Zakon o sudovima i Zakon o Državnom sudbenom vijeću koji u bitnom određuju organizaciju pravosuđa oni su u pripremi. Dakle, radne skupine već rade na njima, smjernice su postavljene. Između ostalog tu je i mobilnost sudaca koja će doprinositi da se suci raspoređuju na one sudove ili na ona mjesta, na one poslove koji su preopterećeni. Mi sada imamo sustav u kojem su prekršajni sudovi rasterećeni i općinske ili trgovačke sudove koji su opterećeni. I u tom smislu je izgledno spajanje prekršajnih sudova općinskim sudovima ali gdje će se stvoriti taj sistem gdje će se izjednačavati rad sudaca. Glede starih predmeta mi možemo sada već reći da smo predsjednike sudova, posebno onih viših, uputili da se kroz redovna izvješća dostavljaju podaci o starim predmetima i da oni budu žurni predmeti na kojima se mora raditi što žurnije. Dakle, nema više izlika da se stari predmeti drže u ladicama. Glede procesnih propisa također su i oni u izradi. I Zakon o parničnom postupku koji se već približio kraju u svom nacrtu, Zakon o kaznenom postupku koji radna skupina također užurbano izrađuje, Zakon o općem izvanparničnom postupku je također u izradi. Dakle, jedan set mjera je u pripremi. Ti zakoni se inače moraju ozbiljno pripremiti, oni se ne mogu preko noći pripremiti. Netko možda misli da se to može pripremiti u 1, 2, 3 mjeseca. To ne ide baš tako brzo, to su ozbiljni zakoni koje stručnjaci trebaju vrlo ozbiljno pripremiti. Ali to je samo samo jedan dio zakona koji su možda najbitniji i najzvučniji. U pripremi je i Ovršni zakon kojega je uvaženi zastupnik Bulj isto spominjao maločas. Također je niz aktivnosti u digitalizaciji koji će omogućiti učinkovito praćenje i rada pojedinih sudaca i pojedinih sudova. Ta digitalizacija ne samo da će pratiti rad sudaca ona će doprinijeti da se i javnost upoznaje što točno rade sudovi. Čak sada na kvartalnoj bazi mi planiramo uvesti na kvartalnoj bazi praćenje rada pojedinih sudova i pojedinih sudaca i to omogućiti javnosti da ima uvid. To dosad nije bilo moguće, dosada su statistički i analitički alati rađeni na principu da vi tek dobijete pa čak negdje i sredinom godine ono što se događalo u protekloj godini. Mi smo sada stvorili jedan sistem rada koji će omogućiti stvarno brzo praćenje rada u pravosuđu. Glede imenovanja sudaca sadašnji zakonski okvir daje jednu stvarno neovisnost u imenovanju sudaca međutim mi ga moramo operacionalizirati. Državno sudbeno vijeće mora imati alate koji će omogućiti da suce brže imenuju i prema potrebama sustava. Tako da radimo u više smjerova, ne možemo preko noći ali mijenjamo sustav i ja vjerujem za godinu dana da ćemo imati jedne stvarno korjenite promjene u sustavu. Glede pojedinačnih slučajeva eventualnih nezakonitosti gradnje na pojedinim zemljištima tuđim ili nešto vlasnici moraju poduzimati sami korake da zaštite svoja prava. Mi ne možemo kao država sami se angažirati u pojedinim slučajevima, to trebaju te te osobe čija su prava povrijeđena oni pokretati postupke na sudovima da zaštite eventualno svoje pravo vlasništva. Naravno mi to kao ministarstvo ne radimo. Tako da ovo Ministarstvo i ova Vlada poduzima stvarno niz mjera, jedan opsežan niz mjera i mogu reći da stvarno ljudi u Ministarstvu jako marljivo rade, rade i vikendom, rade i izvan radnog vremena da bi te reforme što prije se pokrenule i što prije došle na vidjelo i imale one pozitivne posljedice.

mi smo naslijedili sustav pravni i društveni koji je mogao preživjeti samo na …/Ne razumije se./… I nažalost te su prepreke još tu ali ja mislim, ja se nadam, da sinergija više između Ministarstva poljoprivrede i drugih agencija da mi riješimo te milijune hektara oduzetog zemljišta koje je oduzeto '47., drugog zemljišta po Zagrebu gdje su ljudi ubijani i da su se ljudi uselili u njihove kuće itd. Bez toga nećemo imati zdravu državu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Dario Hrebak. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, uvažene ministrice i ministri, poštovani ministre Butković. Postavljam vam pitanje u ime građana Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, kraja iz kojeg dolazim, kraja u kojem sam saborski zastupnik. Naime, građani grada Bjelovara već više od godinu dana putuju prema Zagrebu gotovo svaki dan oni koji rade u Zagrebu putuju više od pola sata duže iz razloga što su otežani radovi na izvođenju nove trase brze ceste prema Križevcima, dakle trase Gradec-Križevci. Konkretno, kada se očekuje otvaranje dionice upravo te brze ceste Gradec-Križevci budući da velike prometne gužve kroz grad Vrbovec koje nastaju zbog izvođenja radova otežavaju građanima grada Bjelovara dolazak na svoj posao u Zagreb, a do završetka radova cijela ta trasa je zatvorena za promet? Evo ministre molim odgovor na pitanje. Odgovorit će uvaženi ministar Oleg Butković, investitor su Hrvatske autoceste, radi se o brzoj cesti koja na kraju neće biti pod ingerencijom Hrvatskih autocesta nego će se morati napraviti sporazum da to preuzmu Hrvatske ceste oko održavanja te dionice. Radovi su u ovom trenutku 90% gotovi negdje u lipnju mjesecu će biti završeni. Nakon toga je tehnički pregled navedene dionice i negdje do jeseni ćemo imati otvaranje navedene trase. sve građane, sve one koji su, naravno ja razumijem da su iziritirani jer su velike gužve da ćemo vrlo brzo evo imati otvaranje te dionice. Tamo se provodi još jedan infrastrukturni projekt to je željeznička dionica Gradec-Žabno, 12,5 km koji se isto tako sufinancira, 85% od strane Europske unije. To su značajna dva velika infrastrukturna projekta koji će približiti Bjelovar i skratiti vrijeme putovanja i cestom i željeznicom sa glavnim gradom. Evo hvala vam i molim još jednom za razumijevanje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Dario Hrebak. Hvala lijepa ministre na odgovoru, sa odgovorom sam zadovoljan. Evo, apeliram i ovog puta, spomenuli ste sami i ovaj drugi dio koji je za građane Bjelovara možda još i važniji, dakle ovaj dio ceste od Gradeca prema Farkaševcu, odnosno prema Žabnu. Znam što ste naslijedili, ta cesta je Bjelovarčanima obećavana gotovo zadnje dvije godine, posebice prije lokalnih izbora. Uoči te ceste prati ju veliki šlamperaj koji je na njoj rađen. I evo nadam se da će da ćete upravo vi s vašim timom uložiti dodatni napor da se ovo što ste rekli, da se ostvari i da se u budućnosti rokovi ne probijaju. Hvala još jednom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala sljedeće pitanje postaviti će uvaženi zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predsjedniče Vlade, gospodo ministri. Ja sam namjeravao ovo pitanje postaviti ministru regionalnog razvoja gospodinu Tolušiću, postavljam njegovoj zamjenici. A odnosi se na problem financiranja projekata vodoopskrbe kada su donatori zemlje izvan Europske unije. Naime, američka ambasada je provela, raspisala je i provela natječaj za izgradnju vodovoda u općini Ervenik. I on je zaključen 22.3. ove godine. Po tom natječaju Vlada SAD-a donirala je sredstva u iznosu od pola milijuna dolara za provedbu izgradnje dijela vodovoda u općini Ervenik. I tu sada nastaje problem. Problem je jer treba platiti PDV na ova sredstva i taj PDV nije mali. Problem je što to mora platiti općina Ervenik koja je siromašna lokalna samouprava na potpomognutom području, ne može financirati troškove PDV-a i ona je između ostaloga i među prvih 10 najnerazvijenijih općina u RH. Dakle postoji postoji realna opasnost da cijeli projekat donacije djela toga vodovoda propadne zbog toga što ne možemo naći način kako taj PDV platiti. Ja ću podsjetiti samo da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uspostavio, formirao je dakle Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razni sa ciljem da se pomogne općinama u ovakvim slučajevima i oni se, ta pomoć se odnosi samo na projekte unutar zemalja a ne odnosi se na projekte koje doniraju zemlje izvan EU. Očito da ovdje imamo problem uspostavljeno modela financiranja koji trebamo korigirati. Dakle moje pitanje je što misli poduzeti ministar regionalnog razvoja kako bi se pomoglo općinama na potpomognutom području i financijski podržali projekti koji su od životnog značaja za to područje a odnose se na donacije zemalja izvan Europske unije. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će uvažena zamjenica ministra. Zamjenici mogu odgovarati. Dobro, evo može predsjednik Vlade odgovoriti.

Sljedeće je pitanje uvaženog zastupnika Vladimira Bileka. **Bilek, Vladimir (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovane ministrice i ministri. Moje pitanje biti će upućeno ministru poljoprivrede gospodinu Romiću. Evo danas smo čuli ovdje već gotovo 10ak pitanja vezano za poljoprivredu. Znamo da je poljoprivreda stvarno gorući problem u RH, prvenstveno mljekarstvo ali i stočarstvo, ratarstvo, problemi sa zemljištem. Ali, moje pitanje će biti upućeno i vezano za potpore. Naime, evo, nedugo nakon donošenja državnog proračuna kao što je bilo i rečeno krenule su isplate potpora. S jedne strane kao tračak nade ljudima da mogu krenuti u proljetnu sjetvu, da uopće održe proizvodnju. Međutim, s druge strane i zabrinutost kod ljudi. Zašto? dobili, koliko su dobili, koliko su dobili, koji je to postotak. Jer znamo da je najava već više godina da će kroz putem Agroneta biti objavljeno koliko ljudi imaju prava na potpore, kada će one biti isplaćene ili šta je točno isplaćeno. U ovih nekoliko dana od početka isplate državnih potpora u poljoprivredi svaki dan gotovo 50-ak poziva od ljudi poljoprivrednika koji žive od poljoprivrede iz Dežanovca, Končanice, Daruvara, Grubišnog Polja, Vrbanje, odasvud, jer ljudi ne znaju šta je to. Sa onim predujmom od prošle godine i ovom isplatom potpora došlo se do neke visine otprilike nešto oko 35% lanjskih isplata potpora. Ljudi se pitaju je li to to, da li ima još. Znamo da postoj, znamo da u proračunu ima sredstva. Ja bih vas molio, znači da li će kroz Agronet konačno poljoprivrednici imati uvid šta je plaćeno i koja je daljnja dinamika isplate potpora. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar, prof. Romić. Izvolite. Predsjedniče Hrvatskoga sabora, saborske zastupnice i zastupnici. Gospodine Bilek, hvala na ovom pitanju. Ja bih htio na neki način istači da zainteresirana javnost mora, može i treba transparentno biti obaviještena o onome što se isplaćuje kada su potpore Naime, to je novac građana EU i taj novac mora biti transparentan, to uključuje jasno i građane Hrvatske. Oni moraju imati uvida u sve ono što je isplaćeno. Pa sad samo nekoliko informacija vezano za što je to isplaćeno i koliko je isplaćeno. Ovo je po prvi put u ovoj godini da sve isplate idu po potpuno novom modelu. Znači taj novi model podrazumijevao je niz promjena koje je trebalo napraviti pa uključio je to i softverske izmjene u funkcioniranju tog cijelog sustava. Znači isplaćen je predujam od 750 milijuna 728 tisuća kuna u prošloj godini. Sadašnja isplata ide u kategoriji 960 milijuna kuna. To će biti plaćeno osnovna plaćanja, zelena plaćanja, preraspodijeljeno plaćanje, mladi poljoprivrednici, proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka, tov junadi, krave dojilje, ovce i koze, povrće, voće, šećerna repa, krmni i proteinski usjevi kao i izravna mjera pomoći za poljoprivrednike u sektoru mlijeka, krave u proizvodnji. Ukupni iznos od 960 milijuna kuna bit će isplaćen ovih dana i evo dobivam informaciju a je ta isplata gotovo pri kraju. Nakon toga ide kategorija druge rate isplata u visini od 983 milijuna kuna koja će biti odmah početkom sada, odnosno krajem travnja, početkom svibnja. Ukupno sad predujmom bit će isplaćeno 3 milijarde i 400 milijuna kuna. Posebno smo se fokusirali na onaj osjetljivi sektor i što se tiče tog osjetljivog sektora o kojem smo danas puno puta govorili mliječne krave ukupno će biti isplaćeno 50 milijuna kuna više odnosno po svakoj kravi 836 kuna što je i maksimalan iznos. vezane i krmače za koje će se isplaćivati 530 milijuna odnosno 530 kuna po krmači. Znači vaše pitanje ide prema transparentnosti. Ovo su novci koji će poljoprivredni proizvođači dobiti na svoje račune. Zainteresirana javnost može prema euro regulativi imati uvida preko web stranica Agencije za plaćanje pristupom podacima o isplatama, potporama za prethodnu financijsku godinu. Znači sve što je u prethodnoj godini to je dostupno kompletnoj javnosti. Što se tiče ako se vaše pitanje odnosi na isplatu koja je u tijeku, znači ono što je u 2015. godini svaki poljoprivrednik može pristupiti podacima o vlastitom gospodarstvu na način da telefonom ili e-mailom dostavi agenciji svoj matični identifikacijski identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva pomoću kojeg mu djelatnici agencije mogu provjeriti trenutno stanje isplate. Nadalje, sukladno Uredbi 1036/2013. godine potpore iz programa izravnih plaćanja izvršavaju se od 1.prosinca do 30.lipnja sljedeće kalendarske godine. U praksi to znači da Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršava izračune o visini i pravu na izravne potpore te potporu isplaćuje zaključno sa 30. lipnja tekuće kalendarske godine za prethodnu proizvodnu godinu. Tek nakon svih provedenih kontrola te nakon završenih izračuna visina potpore podataka o pojedinačnom pravu i visini isplaćenih potpora agencija dostavlja korisniku

Hvala lijepo uvaženi ministre. Pa meni je izuzetno drago što i druga rata što će ići znači u roku 15-tak dana tako da ljudi pošto sad imamo agro rokove koji nas stišću krenula je sadnja, znači od soje, od kukuruza i svih ostalih kultura. Nadam se da će uskoro sa prilagodbom softvera ipak biti i moguće i dostupni podaci ne da moraju ljudi svatko po na osobno zvati i slati mail jer ja znam da je to pretrpava agenciju. Agencija nema dovoljno ljudi da bi samo slala mailove i to da će biti neka privremena rješenja do konačne obrade podataka koja će biti dostupna. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Josipa Rimac. Izvolite.

uprave gospođi Dubravki Jurlina Alibegović, a radi se naravno o tome kako vidi jedinice lokalne i regionalne samouprave u daljnjim reformama. Svjedoci smo da smo u proteklom mandatu ove Vlade koja je hvala Bogu već otišla pretrpjeli velike nepravde i štete. Znači da su jedinice lokalne i regionalne samouprave trpe znači mini poreznu reformu, pojedine jedinice lokalne i regionalne samouprave izgubile su i do 40% prihoda takvim vladinim potezima. Često čujemo kako su neučinkovite, kako su netransparentne, ali s druge strane kada to usporedimo sa europskim trendovima zaboravljamo da je trend Europe 30% prihoda državnog državnog proračuna ide na jedinice lokalne i regionalne samouprave a u RH smo došli na najniže grane a to je negdje na 14%. Uvažena ministrice s obzirom da znamo da ste pokrenuli jednu radnu skupinu za reformu javne uprave, moje pitanje je kako kroz reformu javne uprave vidite i reformu lokalne i regionalne samouprave, odnosno da li ste planirali i koje funkcije decentralizirati i da li će te decentralizirane funkcije pratiti i fiskalna politika tj. da li ćete jačati jedinice lokalne i regionalne samouprave i u fiskalnim kapacitetima. Hvala. Odgovorit će uvažena ministrica Jurlina Alibegović. Izvolite. **Jurlina-Alibegović, Dubravka** Poštovane zastupnice dozvolite da zahvalim na vašem pitanju. Dakle, riječ je o vrlo važnom pitanju i pitanju koje je vrlo važno reformsku Vladu. Dakle, ja moram reći, evo podsjetiti uvažene zastupnike da dugi niz godina kao znanstvenica upravo se bavim pitanjima organizacije i financiranja lokalne i regionalne samouprave, dakle to su vrlo važne teme. Ono što treba zapravo podsjetiti da je Hrvatska danas zaista fragmentirana zemlja. U Hrvatskoj je 556 lokalnih jedinica i još 20 županija, grad Zagreb sa posebnim statusom, dakle veliki broj lokalnih jedinica. Ono što je posebno, i to bi željela danas naglasiti, je da je najveći broj malih općina i malih gradova i od 556 lokalnih jedinica negdje 281 lokalna jedinica, dakle općina i grad, imaju manje od 3000 stanovnika. U svih tih 281 lokalnu jedinicu živi samo 12% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Što nam to govori? Dakle, govori nam upravo to da, i još dodatno bih zapravo htjela reći, da od tih 281 lokalne jedinice njih preko 160 spada u područja koja se po indeksu razvijenosti nalaze u prvoj i drugoj skupini. Dakle, to su općine i gradovi gdje je razina razvijenosti ispod 75% prosjeka Republike Hrvatske. Sve to zajedno zapravo govori o potrebi provođenja reformi, dakle potrebi provođenja reformi lokalne samouprave na način da ta lokalna samouprava mora biti odgovorna ali isto tako sposobna da se nosi sa nizom zadaća koje ona pruža građanima i gospodarstvu. I to je upravo razlog što je Vlada Republike Hrvatske i moje ministarstvo krenulo u reformske procese. Što ćemo mi napraviti? Dakle, mi smo formirali povjerenstvo i u okviru toga povjerenstva ali i u okviru samog Ministarstva uprave radimo naravno na prikupljanju niza podataka kako bismo došli došli do adekvatnih pokazatelja na temelju kojih ćemo definirati više modela dobre organizacije i poželjne organizacije teritorija u Hrvatskoj kako bi jedinice lokalne i regionalne samouprave bile ne samo održive nego i pružile sve usluge koje trebaju pružiti građanima i gospodarstvu na zadovoljavajući način. Ono što bih zapravo htjela još dodatno naglasiti je to da nećemo raditi na prijedlogu samo jednog modela nego ćemo ponuditi više modela na temelju sveobuhvatne analize. Na temelju tih modela želimo otvoriti, želimo ih javno prezentirati hrvatskoj javnosti, u pripremu želim uključiti i naravno predstavnike udruga jedinica lokalne i područne samouprave, akademsku zajednicu i socijalne partnere. Oko konkretnih rješenja želimo dobiti naravno suglasnost svih parlamentarnih stranaka, pozicije ali i opozicije. Želimo imati javnu upravu ali isto tako lokalnu samoupravu koja će biti efikasna, učinkovita i koja će pružiti građanima i gospodarstvu kvalitetne usluge. Hvala lijepo. Hvala. Uvažena zastupnica Josipa Rimac. **Rimac, Josipa (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj ministrici. Ono što vjerujem da ćete upravo u ovoj radnoj skupini predložiti odnosno da ćete kontaktirati, konzultirati i udruge gradova, zajednicu općina, zajednicu županija ali i saborski Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu. Također, vjerujem da ćete aktivno sudjelovati sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU u novim parametrima za indeks razvijenosti jer smo već više puta konstatirali da je upravo taj indeks razvijenosti tj. parametri kojima se izračunava indeks razvijenosti jako loš. Ali ono što evo imam potrebu reći i vama, ne znam koliko ste stigli pratiti zadnje podatke, prema najnovijem izvješću pokazatelja fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Europi 2006.-2014. znači prosječno grad i općina u Hrvatskoj u njemu prosječno živi 7717 stanovnika, a prosjek EU je 5580 stanovnika. Ova statistika kaže da naše jedinice lokalne samouprave u prosjeku i nisu znači najmanje jedinice lokalne samouprave u Europi i nije nužna reforma znači smanjenja broja. Mislim da kada promijenimo indeks razvijenosti određene parametre i određenu znači napravimo decentralizaciju ovlasti, ali prije svega fiskalnu decentralizaciju, sigurno će biti druga slika Hrvatske. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje je ono uvaženog zastupnika Ivana Vrdoljaka, izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici upućujem pitanje premijeru i predsjedniku Vlade. Dakle, svi se u ovoj sabornici možemo složiti o tome da je INA strateška nacionalna kompanija. Ona je drugi poslodavac u RH, mislim gotovo 13 000 zaposlenih sa prihodima od nekoliko desetaka milijardi kuna. I mislim da je manje-više svima jasno da vrlo komplicirani su odnosi između strateškog partnera MOL-a i Vlade Republike Hrvatske koji su nastali prvenstveno neispunjavanjem obveza iz 2013. godine a sudskim procesima i željom MOL-a da pretvori INA-u u svoju podružnicu i u mrežu benzinskih postaja bez perspektive i investiranja koji su u krajnjoj linije i obveze koje su preuzeli 2003. godine. Današnje stanje u INA-i je katastrofalno. Ljudi ne znaju što je budućnost. MOL ne zna s kim treba razgovarati, to ćete mi vi odgovoriti, u Vladi RH. I moje pitanje ide u smjeru, podsjetiti ću vas, MOL je inzistirao na arbitražama. MOL nije odgovorio na naš prijedlog dioničarskog ugovora koji je poslan od strane Vlade, bilo koje Vlade, ovo je nacionalni interes, tu mora postojati širi konsenzus oko interesa u INA-i. Predložili su zatvaranje Siska, mi to nismo dozvolili. U poslovnom planu 2016. godine imaju ponovno zatvaranje Siska i ne investiraju u Rijeku. Moje pitanje je kada možemo očekivati stav Vlade Republike Hrvatske o odnosima sa MOL-om? Kada ćete donijeti okvir za pregovore? Što su strateški ciljevi u INA-i? Tko će biti odgovorne osobe, da li vi, ministar gospodarstva, pojavljuje se tu i ministar poduzetništva, ne znam. Zbunjeni su ljudi u INA-i, zaposlenici. Hrvatska javnost mora znati što je stav Vlade Republike Hrvatske, zaposlenici INA-e moraju znati što je stav Vlade Republike Hrvatske i kako vam možemo, svi trebamo pomoći u tom procesu ali ne možemo se uopće uključiti ako je potpuno nejasan smjer u zadnjih 2,5 mjeseca. 2,5 mjeseca je prošlo, nemamo jasan stav, to je previše za sudbinu INA-e. Svaki tjedan koji izgubimo ne čineći gubimo poziciju u izvolite. **Orešković, Tihomir** Uvaženi hvala na ovom pitanju. I ako smijem, iskoristiti ću priliku da se zahvalim

energetske teme ali i druge investicije. Tako da evo …/Govornik se ne razumije./… INA MOL i da svima nama je jasno da INA je strateška firma i od nacionalnog interesa. Tako da Hrvatska će preuzeti sve da štiti prvo naše interese. Svi znamo da arbitražni proces je u tijeku. I stav ove Vlade je da ćemo čekati, …/Govornik se ne razumije./… na koji način i koji su rezultati te arbitraže. Ja mislim da ta arbitraža biti trebala ostati tu negdje u jesen, ja se nadam tu negdje da će završiti i onda ćemo vidjeti koji su ti rezultati, šta smo do sada pokrenuli. Mislim da je svima nama jasno da treba imati stabilnosti u INA-i zato je ova Vlada produžila mandat mandat članovima uprave na godinu dana. Ali s time isto smo vrlo jasno komunicirali da kada ćemo imenovati novi nadzorni odbor da će opet taj nadzorni odbor biti odgovoran za novu upravu. I najključniji možda odgovor na ovo vaše pitanje, ja mislim da sami znate da ovo je vrlo komplicirana situacija, nije laka, tu su veliki bih rekao od strane Hrvatske, strane MOL-a i nekakve druge teme koje su povezane. I ja bih rekao, mislim da šta Vlada konkretno radi, ima jedan tim se ne razumije./… ja bih rekao ono šta evo bih radio isto u svojoj bivšoj firmi. I gdje ćemo razmotriti nekoliko scenarija koji na kraju će biti u najboljem interesu RH. I onda u pravo vrijeme ćemo sjesti dolje sa MOL-om i početi ćemo imati pregovore.

da bi završili arbitražni procesi jer postoje poslovni procesi u INA-i. Milijarda i 300 milijuna kuna godišnje su investicije u INA-i. Stotine kooperanata tamo radi. Režu investicije, dijele otkaze, smanjuju plaće, smanjuju proizvodnju nafte i plina, ne investiraju u Rijeku. U prostornom planu im je zatvaranje Siska. Znači arbitražni postupci idu svojim tijekom. Ali se mora znati jasan stav Vlade i tko su ljudi koji će se sa ovim vrućim krumpirom kao što smo se i mi suočili suočiti i poslati u krajnjoj liniji poruku ljudima, neće se 900 ljudi otpustiti u Sisku, nastaviti ćete raditi. Zaposliti će se novi ljudi u Rijeci jer idu investicije. Te odgovore neće donijeti arbitraže. Te odgovore neće donijeti arbitraže, arbitraže imaju drugi proces. MOL je inzistirao na njima, ne mi. ja bih najviše volio da se obadvije arbitraže istovremeno ukinu uz dogovor da se investira u Rijeku, uz dogovor da se investira u Sisak i da se INA ne pretvori u podružnicu MOL-a. Zato mislim da je svaki tjedan ne čineći ništa, ne postavljajući pitanja se ne razumije./…? Tražimo investicije. Pa imamo ih u INA-i, milijarda i 300 milijuna kuna svake godine. Inzistirati na realizaciji tih investicija, tražiti od naših članova uprave realizaciju tih investicija u okviru njihovih moći koji su prilično ograničene s obzirom na dioničarski ulog iz 2009. godine. Zato mislim da je nedopustivo da čekamo jesen nego svaki tjedan ne čineći ništa u INA-i de facto se čini ogromna šteta INA-i. Pošaljite poruku zaposlenicima INA-e, hrvatskoj javnosti, politici, kakav vam je stav hrvatske Vlade o budućnosti INA-e i prije kraja arbitražnih postupka. Hvala. Još imamo 4 pitanja pa ćemo nastaviti sa pitanjima do kraja a nakon toga će biti stanka. Tako da će sljedeće pitanje postaviti uvaženi zastupnik Darko Parić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moje pitanje je ministru unutarnjih poslova gospodinu Orepiću. Naime, poštovani gospodine ministre, od prvog dana kada ste imenovani na dužnost ministra unutarnjih poslova kao predstavnik MOST-a može se reći da je započela jedna ružna obiteljska trakavica između vas kao ministra i prvog potpredsjednika Vlade gospodina Tomislava Karamarka odnosno između MOST-a i HDZ-a. Tomislav Karamarko osobno i valjda u ime HDZ-a od prvog dana traži od vas smjenu eksplicite nekih ljudi u Ministarstvu unutarnjih poslova što vi ste cijelo vrijeme odbijali. I nažalost mi kao građani smo svi to morali pratiti kroz medije htjeli ili ne htjeli. Pa ću ja citirati nekoliko izjava koje ste dali vi i koje je dao gospodin prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko. Gospodin Karamarko u jednom momentu kaže gospodin Orepić mora znati da sam ja odgovoran za rad Ministarstva unutarnjih poslova. Pa onda gospodin Orepić kaže, Zakon o Vladi je vrlo jasan i jasno se zna tko je kome odgovoran. Pa onda ta ljestvica komunikacije pada i malo niže jer idemo u područje različitih omalovažavanja kada gospodin Karamarko kaže da, pročitao sam da je ministar itd., itd.. I kako to već u životu biva onda se dogodi nešto što prelomi situaciju, dogodi se ta famozna pljačka zgrade policije u Heinzelova i odjednom nekako postanu okrivljeni oni koji su trebali biti smijenjeni i imamo izjavu potpredsjednika Karamarka, ministar je nešto naučio, ovo je njegovo iskustvo, najbolje je učiti na vlastitoj koži. Ja vas konkretno pitam što ste to naučili? Jeste naučili da vam je potpredsjednik Karamarko šef i da ste ga trebali slušati ili ga možda niste trebali slušati. I konkretno, ja vas molim da odgovorite zbog javnosti konačno da znamo kome vi kao ministar unutarnjih poslova ustvari odgovarate, premijeru hrvatske Vlade gospodinu Oreškoviću ili prvom potpredsjedniku Vlade gospodinu Tomislavu Karamarku. Da više ne moramo kroz medije, portale i sva ostala sredstva informiranja slušati različite izjave gdje se vi prepucavate

Pa iskreno, skoro da sam očekivao ovakav odgovor i meni je samo na neki način dokaz da je moje pitanje i dosta boli s obzirom kakav je odgovor. Ali ja ću vas podsjetiti na jednu stvar, prije dva i pol mjeseca je izglasana ova Vlada u ovome Parlamentu i ovome Saboru i sve na čemu se pričalo u ovoj Vladi su bile reforme, reforme javne uprave, zdravstva, socijale, gospodarstva, čega god hoćete. Jedini nitko nije pričao o reformama o policiji, reformama policijskog sustava i ostaloga. Međutim, što imamo nakon dva mjeseca MOST i HDZ bez problema se dogovore o odustajanju od bilo koje reforme, o prolongiranju bilo koje reforme da bi valjda poslije odustali od nje. Jako dobar primjer je kurikularna reforma koja danas u stadiju prolongiranja pa ćemo vidjeti što će biti od toga. Međutim postavlja se kao reforma svih reformi, najbitnija reforma apsolutno u ovoj državi, reforma policijskog sustava i na tom dijelu, toj reformi, apsolutno ne može nitko odustat ni posustat i cijelo vrijeme imamo, dva i pol mjeseca svađu MOST-a i svađu HDZ-a odnosno jedan veliki razdor gdje na policiji. Meni je žao što potpredsjednik Vlade Petrov nije ovdje, pa da vidimo i tu njegovu tablicu u kojoj je pričao o velikim reformama o kojima smo se svi slagali, o takvim reformama se nije pisalo. I ja ću na samom kraju samo reći jednu stvar. Ja ne bih kao moje kolege tražio imena za ovu Vladu pa da se svađama sa predsjednikom Sabora jesu li dobra ili nisu, jel se smije tako ili ne smije reć. Gospodo ako nastavite ovako, ja se zalažem da se ova Vlada zaista zove reformska Vlada jer jednog dana ako nastavite ovako raditi kao što radite, a ne radite kad se povuku računi, to ime reformska Vlada će biti samo jedna tužna uspomena, na jednu neuspješnu Vladu koja je imala priliku učiniti dobre stvari. Međutim, koja se usput nažalost međusobno poubijala boreći se sa stvarima i oko stvari koje nisu tako bitne. Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeće pitanje je uvaženog zastupnika Ivana Kovačića. Izvolite. **Kovačić, Ivan (MOST)** Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru zaštite okoliša i prirode gospodinu Slavenu Dobroviću. Poznato je da u RH trenutno nema proizvođača vozila i proizvođača guma a sa druge strane obradu i oporabu otpadnih vozila i otpadnih guma uspješno obavljaju domaće tvrtke. Vlada RH je prošle godine u 4. mj. donijela Odluku o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama kojem su snižene naknade propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama. Stupanjem na snagu tih izmjena u 6 mj. smanjene su naknade koje na račun fonda uplaćuju proizvođači, tj. u ovom konkretnom slučaju uvoznici vozila i guma. Također umanjene su naknade domaćim uporabiteljima otpadnih guma za recikliranje odnosno materijalnu uporabu otpadnih guma a naknada obrađivaču otpadnih vozila je ukinuta. Postavlja se pitanje kakav je stav novog vodstva Ministarstva zaštite okoliša i prirode o toj odluci Vlade RH te zanima me kakav je stav ministra o sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada i planira li se reforma toga sustava. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Dobrović. Izvolite. **Dobrović, Slaven (MOST)** Poštovani zastupniče Kovačević, hvala lijepo na pitanju. Dakle, reforma koju mislimo provesti, svakako se tiče svakako se tiče i posebnih kategorija otpada, dakle ne samo miješani komunalni otpad. Naime moramo znati da je utvrđeno da se pri stavljanju nekih roba, predmeta u promet naplaćuje naknada za te, za naknadno zbrinjavanje i da se ta naknada kasnije troši u različitim sustavima poticanja, dakle prikupljanja, dakle reciklaže. Primijećeno je da ovdje ima dosta neusklađenosti, odnosno neizbalansiranosti, da je sustav neučinkovit i smatramo da ćemo u reformi koju mislimo provesti povećati efikasnost sustava nastojeći pritom smanjiti naknade koje se plaćaju prilikom stavljanja robe u promet. Nastojeći i pritom i efikasnije koristiti tako prikupljena sredstva za podizanje efikasnosti sustava. Dakle, to je cilj. Konačni cilj je što manje otpada imati ne riješeno, odnosno što manje otpada koji se ne uklapa u sustav cirkularne ekonomije. Evo hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi zastupnik Ivan Kovačić. Evo, ništa, zahvaljujem ministru na odgovoru i zadovoljan sam s odgovorom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Ivan Kirin. **Kirin, Poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani članovi Vlade. Moje pitanje je upućeno ministru gospodarstvu, gospodinu Tomislavu U srpnju 2013. godine donesen je Zakon o tržištu toplinske energije kojim je proglašeno postojanje tržišta na kojem bi potrošači trebali imati priliku birati između različitih tvrtki koje ih opskrbljuju centralnim grijanjem proizvedenim u toplanama ili gradskim kotlovnicama. Tog tržišta još nema. Zadaća ovog zakona je bila sve potrošače obvezati da najkasnije do kraja ove godine ugrade razdjelnike topline koji nisu mjerila, potrošnja toplinske energije, već samo registriraju impulse prema količini potrošene energije na svakom radiju u prostoru a onda se ukupna količina isporučena na cijeloj zgradi raspoređuje na stanove. U spornom zakonu o tržištu toplinske energije razdjelnici su navedeni kao obveza propisana direktivom EU. Jasno je vidljivo na primjeru Danske, Irske, Britanije kako ne postoji obveza ugradnje uređaja za individualno mjerenje što više građana se ne kažnjava novčano, već se ostavlja mogućnost alternativne metode raspodjele troškova po potrošačima u više stambenim zgradama. Ovaj zakon donesen u vrijem prošle Vlade bio je represivan i ne socijalan a građani iz straha pred zakonskim kaznama za neugrađivanje razdjelnika do 50 tisuća kazne počeli su ugrađivati za mnoge preskupe uređaje a računi centralnog grijanja su bili uglavnom povećani. Sadašnja Vlada čiji je HSPA dijel ne smije biti talac pogrešnih odluka bivše Vlade. Ako se dalje namjerava ostati pri ugradnji razdjelnika, onda za to treba urediti model da troškove ne snose građani. Sankcioniranje građana u bilo kojem obliku nama u HSPAS-u je neprihvatljivo jer u slučaju ostavljanja navedenog zakona u izvornom obliku kako ga je prihvatila … …/Upadica predsjednik: dobro neprihvatljivo. Pitanje je ministru da li ćete pokrenuti i zatražiti promjenu zakona? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će ministar Paneninić. Izvolite. Poštovani zastupniče, zahvaljujem na pitanju. U svom pitanju zapravo ste identificirali jednu od velikih boljki, a to je u našem energetskom sustavu upravo toplinska energija. Ja bih mogao reći da postaje rak rana. To je još uvijek jedna socijalna kategorija je još uvijek slobodno tržište kao takvo nije uspostavljeno i ima cijeli niz problema. U ovome samome zakonu najčešće se spominju razdjelnici kao takvi i s njima se komunicira. Ali ako ste možda primijetili bila je odluka Vlade s kojom smo spustili opskrbljivačima 24% cijenu prirodnog plina koji je najčešće energent. Pažljivo sam pratio njihovu reakciju. U velikom dijelu slučaja njihova izjava je bila u smislu nadoknadit ćemo protekle gubitke ili ćemo nadoknaditi neke investicije. Ja bih rekao da ne mogu biti zadovoljan sa tim odgovorom, da tu već ima časnih izuzetaka jer ne može se bazirati odluka kojom smanjujemo cijene energenata da će to nadoknađivati gubitke. Prema tome, to je nešto što moramo promijeniti i mora postati tržišna kategorija. U ovome trenutku radna skupina je preuzela na sebe odgovornost da napravi prijedlog promjena vezano i za razdjelnike. Ali je svima već ovdje jasno da to neće biti samo izmjena vezano za razdjelnike, nego isto tako utvrditi učinke djelovanja cijeloga sustava. Mi moramo inzistirati da imamo sustav koji će biti učinkovit, znači i energetski, a isto tako i osigurati najniže troškove energije. Isto tako moram reći da ministarstvo, ono će se zauzeti snažno da optimizira distribuciju cijeloga sustava da ti troškovi se značajno smanjuju, da se potakne opskrbljivače na investiranje i da na kraju imamo zadovoljne građane. Ja ću konstatirati jedno. Ako je cijena toplinske energije dovoljno niska ona i njena raspodjela sigurno neće bit problematična kao što je u ovome trenutku. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Ivan Kirin. Ali nisam čuo da li će dalje ostati kazna za neuvođenje razdjelnika ili će ih uvoditi na svoj trošak ili distributer ili upravitelj ili možda na neki drugi način. Hvala. Sljedeće je pitanje uvaženog zastupnika Josipa Križanića. **Križanić, Josip (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege. Pitanje postavljam ministru poljoprivrede gospodinu Davoru Romiću. Gospodine ministre Hrvatska uvozi enormne količine hrane upitne kvalitete bez ikakve kontrole. Dakle, od granice do proizvoda na polici ni u jednoj fazi proizvodnje nitko i nigdje tu hranu ne kontrolira, ni starost, ni deklaraciju, nego postoji samo tzv. Samokontrola. Takva stara i jeftina hrana dvaput subvencionirana ulazi u našu zemlju, ide direktno u hrenovku i njome hranimo našu djecu. Uvozimo 3 milijarde eura hrane. Indeks rasta uvoza od 2012. na 2015. bio je za svinjetinu 75%, junetinu 85%, perad 52%, mlijeko 100, sirevi 215%. Jedino smo jaja imali samodostatno do ulaska u EU. Sada uvozimo milijun jaja ili 25%. Vlada bivšeg premijera Milanovića na sve ovo je hrabro šutjela i izazvala kolaps hrvatskog sela. Uvoznički lobij je uništio domaću poljoprivrednu proizvodnju i ugasio stotine tisuća radnih mjesta. Zemlja koja drastično uvozi hranu kao Hrvatska i nije država već kolonija. Zato sve države u okruženju snažno štite domaću proizvodnju hrane raznim inputima, te skrivenim i neskrivenim subvencijama i pozitivnom diskriminacijom vlastite poljoprivredne proizvodnje. Moje je pitanje gospodine ministre što mislite hitno poduzeti, hitno vezano uz nadzor nekontroliranog uvoza hrane upitne kvalitete u smislu pojačane kontrole deklaracije na granicama, datum prvog smrzavanja, te starosti kao i dampinških cijena takve robe u trgovačkim lancima, te imate li viziju i strategiju revitalizacije domaće stočarske i poljoprivredne proizvodnje i moguće samodostatnosti ili će selo u potpunosti propasti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar, prof. Romić. Izvolite. **Romić, Predsjedniče Sabora, saborske zastupnice i zastupnici hvala na vašem pitanju. Zapravo ja bih počeo sa jednom konstatacijom. Evo ja sam bio prvi ministar koji je odgovarao na pitanje hrane u ovom aktualnom satu i evo završavamo sa hranom. To mi nekako daje za pravo da kažem da smo se senzibilizirali sa tim problemom u Republici Hrvatskoj, da je hrana interesantno i zanimljivo pitanje, da ukazujemo na probleme i da se propitiva što će ovo ministarstvo napraviti u rješavanju tih problema. Moramo konstatirati prvo što se tiče uvoza hrane da smo mi dio zajedničkog europskog tržišta, da u tom zajedničkom europskom tržištu kad je uvoz hrane u pitanju gotovo 90% dolazi iz tog zajedničkog tržišta. Mi smo dio EU gdje je jedno načelo jako važno, a to je načelo slobodnog kretanja roba. Što se kontrola tiče nadležne inspekcije zemalja članica također provode službene kontrole i uzorke hrane. Cilj propisa o hrani je da štititi zdravlje i interese potrošača, te im pružiti osnovu kojom će se informirati pri odabiru hrane koju konzumiraju kao i sprječavanje prijevara ili zavaravajućih postupaka, patvorina hrane i svih drugih postupaka koji mogu potrošača dovesti u zabludu. Hrana stavljena na tržište Republike Hrvatske osim što prije svega mora biti sigurna za zdravlje ljudi mora biti i pravilno označena sukladno propisima koji reguliraju označavanje hrane, te mora udovoljiti i svim drugim propisima koji se odnose na tu hranu. Republika Hrvatska je dio jedinstvenog europskog tržišta te se EU zakonodavstvo primjenjuje već na države članice. Subjekti u poslovanju s hranom moraju osigurati sljedivost informacija o hrani u cijelom prehrambenom lancu kako bi se osigurali postupci istih krajnjih potrošača. međutim u ovom trenutku imamo jedan značajan problem a to je pitanje neravnopravnog položaja svih sudionika u tom procesu hrane, od poljoprivrednih proizvođača preko prerađivača do trgovaca koji stavljaju tu istu hranu potrošačima. Što ćemo mi napraviti kao reformska Vlada u ovom trenutku, ono što nažalost nismo dosada napravili a to je nepoštena trgovačka praksa u lancu proizvodnje hrane. Naime, Ministarstvo gospodarstva zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede priprema Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu hrane poljoprivrednih proizvoda što automatski znači da ćemo taj cijeli sustav urediti zakonski. Naime, bilo je nekoliko slučajeva da se postavilo pitanje je li to kodeks ili zakon? Mi smo se definitivno odlučili na zakon jer zakon će regulirati sve Kad ste postavili pitanje vezano za revitalizaciju poljoprivrede, nužne su mjere koje ćemo poduzeti. Mogu ih nabrojiti kao sljedeće: pokrenuti resurse poljoprivrednog zemljišta i koristiti ono što imamo na raspolaganju, jačati konkurentnost sektora poljoprivrede kroz smanjenje troškova financiranja poljoprivredne proizvodnje, znači tražiti niže kamate, provesti smanjivanje parafiskalnih nameta koji su trošak i uteg cijelog poljoprivrednog proizvoda, proračunski kroz mjere izravne potpore i državnih potpora koliko se može trebati jačati dohodovni položaj poljoprivrednih proizvođača. Želim istaći ovdje da je posebna pozicija ministra koji će zajedno sa kolegama u Bruxellesu rješavati ovaj vrlo krucijalan i težak zadatak a to je pozicija poljoprivrede na cijelom europskom tržištu. I na kraju kraju mjere ruralnog razvoja utjecati na tehnološku obnovu i ulaganje koje vode konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Josip Križanić. naknadno uključen./… svim zastupnicima koji su na ovu temu danas elaborirali jer je situacija u poljoprivredi izuzetno alarmantna. Međutim, tražimo jaču kontrolu uvoza i deklaracija, datum prvog smrzavanja.

u trgovačkim lancima koji izvlače dobit, hitno smanjenje kamata. Kamate su u poljoprivredi od svih u okruženju 1 do 2%, kod nas su 7 do 8%. Smanjenje PDV-a na stočnu hranu, u okruženju je 7,5% do 8 kod nas kod nas je 25%. Svatko zna da nitko ne može proizvesti svinju za 6 kuna ili mlijeko za 1 kunu. Krajnji proizvođač ne smije biti jedini oštećen zbog embarga Rusiji. Sve zemlje EU javno ili skriveno subvencioniraju svoju proizvodnju. U Sloveniji Gospodarska komora javno propagira domaću robu. Maksimalno država mora pozitivno diskriminirati domaću poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju jer je ona multiplikator u svinjogojskoj proizvodnji puta 4 a u govedarskoj puta 6, što znači da od nje žive i klaoničari i mesna industrija i promet i trgovina i graditeljstvo. Dragi prijatelji, dame i gospodo bitna je politička volja. Je li državni interes ove zemlje proizvodnja ili uvoz? To mi moramo odlučiti. To je samo na nama. Strategija ove zemlje po uzoru na Rusiju, Rusija je u godinu dana digla proizvodnju poljoprivrednu za 11%. Prema tome na vama je ministre i na predsjedniku Vlade izazov samodostatnosti domaće poljoprivredne proizvodnje u roku od 7 do 10 godina jer ne može me nitko ovdje uvjeriti da mi ne znamo hraniti svinje i sijati pšenicu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sukladno odredbi članka 114. Poslovnika obavještavam vas da Vlada u propisanom roku nije dostavila odgovore na 7 zastupničkih pitanja te sukladno navedenoj poslovničkoj odredbi molim Vladu da odgovore dostavi u roku od 8 dana. Ne bih volio da se s ovom Vladom dogodi što se zbivalo sa prošlom Vladom koja je ostala dužna stotinu pitanja zastupnicima. S time smo završili aktualno prijepodne. Mi ćemo nastaviti sa radom u 15,30 sa prvom točkom dnevnog reda.